Besedo ima Luka Mesec. Pripravi naj se Andrej Černigoj. Izvolite. Hvala lepa. Kot veste, je bil slogan Levice na volitvah Blaginja za vse, ne le za peščico. Ta zakon bi lahko nosil ime Blaginja le za peščico. Namreč, kdo dobi po tem zakonu? Kdo dobi skozi to razdelitev, ki jo na novo rišete? Dobijo najprej 4 tisoč 300 najbolje plačanih v državi, se pravi tisti, ki zaslužijo nad 70 tisoč evrov na leto, ker se jim bo znižala dohodnina. Dobijo direktorji, ki si bodo lahko izplačevali manj obdavčene božičnice. Dobi zgornjih 10 odstotkov upokojencev, tisti, ki imajo penzije nad tisoč 500 evrov. In dobi 1 odstotek prebivalstva, tisti odstotek, ki bolj kot od svojega dela, živi od svojega kapitala, od rent, naložb, najemnin in tako dalje. Izgubijo pa vsi ostali. Izgubijo v prvi vrsti občine. Občine bodo izgubile 400 milijonov evrov na leto. To je polovica njihovega davčnega prihodka. S tem bodo izgubili vrtci, osnovne šole, prostovoljni gasilci, tisti, ki se ukvarjajo z oskrbo s čisto pitno vodo. Ti bodo izgubili. Po drugi strani bo izgubila država. Država bo izgubila 800 milijonov na leto. 800 milijonov evrov na leto je denar, s katerim lahko zgradimo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, 120 novih infekcijskih klinik in tako naprej. Kaj boste vi naredili s tem denarjem? Ta denar boste potisnili v žepe 4 tisoč 300 najbolje plačanim, direktorjem, ki bi imeli malo višje božičnice, zgornjim 10 odstotkom upokojencev in tistemu enemu prebivalstva, ki že tako ali tako živi bolj od svojega premoženja kot od svojega dela. Zakaj točno torej to počnete? to počnete? Slišimo, da bo to imelo neke razvojne učinke. To bo imelo obratno od razvojnih učinkov, ker bo država osiromašena, ker ne bo mogla graditi bolnic, šol, vrtcev ali pa jih celo financirati, bodo vsi s tem na slabšem. Na najboljšem bo samo zgornjih nekaj odstotkov prebivalstva. Slišimo, da boste to kompenzirali in prinesli notri z drugimi davki. To je prej minister govoril. Ampak poglejte, če bi hoteli 800 milijonov evrov pokompenzirati, da bi dobili to v dohodnino, bi moralo nastati 300 tisoč novih delovnih mest. Ali mi lahko kdo pri zdravi pameti tukaj zatrdi, da bo ta zakon, ki ga imamo pred seboj, ustvaril 300 tisoč delovnih mest? Vam pa jaz povem, da bo kakšno zaradi tega propadlo, ker ko zmanjšaš državno blagajno za 800 milijonov, bo verjetno treba tudi kje odpuščati, ali varčevati, ali pa kakšno inštitucijo zapreti. Potem slišimo, kako ta vlada daje in kako se sedaj kao delimo na tiste, ki želite delo nagrajevati, in na tiste, ki želimo delo obdavčevati. ta vaša vlada je povsem izgubila stik z realnostjo. Vi pravite, dali bomo milijarde za bolnice, pa dali bomo stotine milijonov za dolgotrajno oskrbo, pa 800 milijonov bomo izrezali v davkih, pri tem da imate vi že letos do konca avgusta 2,4-milijarde minusa v proračunu. In že drugič ste dopolnjevali proračun za letos, sedaj v drugem koraku boste 670 milijonov evrov dodatnih porabili, ki jih nimate v proračunu. Se pravi, pri trimilijardni luknji, vi sadite rožice pred volitvami, kaj boste vse zgradili, hkrati pa še režete državno blagajno za 800 milijonov evrov. Ne, kolegice in kolegi, ne delimo se na tiste, ki hočete nagrajevati delo, pa na tiste, ki ga hočemo obdavčevati! Delimo se na tiste, ki znamo brati tabele, seštevati in odštevati, in na tiste, ki očitno mislite, da denar raste na drevesu.

Pred menoj je bila viharna razprava. Moje bo malo bolj umirjena in razumska, ampak Nova Slovenija je že v preteklosti obelodanila program; program, ki ga je Nova Slovenija pisala s strokovnjaki, ki so na tem področju že veliko raziskali. In sam naslov smo dali Do višjih plač z nižjimi davki. Če mogoče se ozremo malček v preteklost, vemo, da v letu 2015 so znašali javni izdatki po podatkih OECD 47,8 odstotka BDP, v letu 2016 pa več. Na področju davčne obremenitve dela je Republika Slovenija med državami z nadpovprečno visokimi odstotki dajatev, medtem ko povprečje OECD znaša 36 procentov. Je breme dajatev za delo v Sloveniji, reci piši, 42,7. To se pravi, na eni strani povprečje OECD 36 procentov, na drugi strani je pa v Sloveniji 42,7. Tisti, ki malo znamo uporabljati številke, lahko rečemo, razlika je občutna. je občutna. Kaj predlagamo? Predlagamo zakon, ki prinaša postopno povišanje splošne dohodninske olajšave, to pomeni: do višjih plač z nižjimi davki. To se pa več denarja vsem državljankam in državljanom v svoji lastni denarnici. Tako preprosto se to sliši. Ta zakon ne prinaša samo tega, ampak še bistveno več. Zniža se stopnja dohodnine v zadnjem davčnem razredu s 50 procentov

in poslušam mlade, ki imajo velike težave z pridobivanjem in najetjem stanovanj, je pa znižanje davčne obremenitve oddajanja premoženja v najem bistveno, bistveno

stopnjo dohodnine, so dvignili in s tem onemogočili mladim do stanovanj. Tisti, ki imajo stanovanje, se rajši odločajo: prvič, da ne oddajo stanovanja, drugič, tudi mlajši rajši vidijo, da plačujejo najemnino na črno zaradi tako velikega davka. In tukaj je znižanje na 15 popolnoma podpiram, to bo pomenilo več oddanih stanovanj in s tem tudi pritok več denarja v državni proračun.

starosti 26 dviguje na 29 let. Mislim, da ga ni tukaj poslanca, ki bi take zadeve zavrnil. Po drugi strani pa imamo tukaj stranke, ki pravijo, da so za zeleno, za zeleni preboj. Ta zakon tudi omogoča olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, z uveljavljanjem katere si bo zavezanec znižal davčno osnovo za določena kvalificirana vlaganja, uveljavlja lahko zmanjšanje davčne osnove v višini, ne desetih, ne dvajsetih, ampak 40 procentov zneska, ki predstavlja vlaganje v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Nenazadnje in nenazadnje – določa se višja olajšava za donacijo za humanitarne, kulturne, športne in še tako naprej namene, poviša se z zdajšnjih 0,3 na en procent. To se pravi kar trikratno povišanje olajšave. Poleg tega se športne namene umesti tudi med namene, za katere je mogoča še dodatna olajšava v višini 0,2. Ta zakon bom podprl, v prvi vrsti predvsem zaradi zniževanja stopnje dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 procentov na 15 procentov. Tukaj ima Nova Slovenija in celotna desna vlada rešitev, kako bodo prišli mladi in drugi lažje do stanovanja. Seveda, na drugi strani, imajo nekatere, tako oni sami pravijo, boljše rešitve. To je razlastitev. Državljanke in državljani, zamislite

Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarka, ostali gostje, cenjene poslanke in poslanci in vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni! Novela Zakona o dohodnini se praktično dotika slehernega izmed nas. Dotika se vsakega, ki v Sloveniji dela in ustvarja. To pomeni, da sama razbremenitev obdavčitve dela pomeni večjo konkurenčnost Slovenije v mednarodnem okolju, pomeni višje neto plače; preprosto povedano, pomeni več denarja v denarnicah vsakega izmed nas. To tudi pomeni, da bo Slovenija, ko bo dvignila konkurenčnost poslovnega okolja, hkrati seveda na mednarodnem parketu v mednarodnem kontekstu bolj vabljiva tudi za investicije, ki bodo, prepričan sem, po tem zakonu, ker bo slovensko poslovno okolje, kar se tiče obdavčitve dela, bolj ugodno, večje tako za domači kot tuj kapital. Posledično se seveda to bo odražalo, lahko rečemo, v srednje in dolgoročnem obdobju tako z vidika nekega razvoja in napredka, ki ga bo to prineslo, in seveda tudi višje gospodarske rasti. Posledično pa se bo tudi v davčno blagajno oziroma v državno blagajno z davki zlilo več denarja. Osrednji ukrep tega zakona je zagotovo dvig splošne dohodninske olajšave oziroma splošne olajšave. Konkretno gre tukaj za postopni dvig z obstoječih 3 tisoč 500 evrov splošne olajšave na 7 tisoč 500 v letu 2025.

To pomeni, da se seveda razbremeni delo v Sloveniji in to pomeni bistveno višje neto prihodke. Spoštovane in spoštovani, od Vlada Republike Slovenije in sploh od politike se pričakuje, da dela in da sprejema ukrepe za večjo blaginjo, za višji življenjski standard vseh prebivalk in prebivalcev te države in z Zakonom o dohodnini oziroma novelo tega zakona se počne ravno to. Vsakega zagotovo najbolj zanima, kaj bo pa on imel od tega zakona, od teh ukrepov, od stvari, ki jih obravnavamo in sprejemamo v Državnem zboru. Pri tem zakonu se pa da to zelo eksplicitno zelo neposredno povedati. Spoštovane in spoštovani, na tej tabeli oziroma grafiki lahko zelo jasno vidite, kako se bo vse skupaj odražalo pri posamezniku, ki uveljavlja, denimo, samo splošno olajšavo, ki je trenutno 500 evrov in bo leta 2025 po sprejetju tega zakona znašala 7 tisoč 500 evrov. Se pravi, pri posamezniku kakšen bo rezultat na letni ravni? Za leto 2022 to pomeni 260 dodatnih evrov zaslužka na letni ravni. Leto kasneje 520 evrov, leta 2024 780 evrov in leta 2025, ko bo splošna olajšava 7 tisoč 500 evrov, to pomeni tisoč dodatnih evrov zaslužka za posameznika, ki ima povprečno plačo v Republiki Sloveniji po trenutnih podatkih. Za leto 2022 je povprečna plača v Sloveniji znašala dobrih tisoč 208 evrov neto oziroma dobrih tisoč 856 evrov bruto; tako za občutek. S tem ukrepom se odgovarja na problematiko, da je delo v Sloveniji eno izmed najbolj obdavčenih zadev, če gledamo primerljivo v Evropski uniji, če gledamo tudi v širšem kontekstu. S to razbremenitvijo, spoštovane in spoštovani, naredimo nekaj dobrega tako za posameznika, za delojemalca kot seveda tudi podjetništvo, za gospodarstvo, za delodajalce. Vse to prinaša seveda tudi odgovor na odhajanje našega kadra, ki se v Sloveniji izobražuje, potem pa odhaja v tujino, predvsem visoko izobraženega kadra, saj se znižuje obdavčitev dela in s tem seveda se podjetjem daje tudi možnost večjega nagrajevanja delavcev, višjih plač in s tem se veča tudi rast podjetij in posledično tudi rast gospodarstva. Kot lahko vidimo, ima ta zakon, novela Zakona o dohodnini, multiplikativne učinke. Če nekako vse skupaj povežemo, začnemo z nižjo obdavčitvijo dela, kar pomeni nižje stroške dela, posledično višje neto plače. Hkrati seveda je možnost tudi večjega nagrajevanja zaposlenih delavcev. To se odraža tudi v večji motivaciji zaposlenih, v večji učinkovitosti, produktivnosti delavcev, posledično se ustvarja višja dodana vrednost, rezultat je višja gospodarska rast in v širšem kontekstu gledano je rezultata napredek države in razvoj. In to je tisto, kar sem prepričan, da si vsi, ki tukaj sedimo, želimo in k temu strmimo. Sedaj pa je na nas, da z glasovanjem to tudi dejansko izkažemo. Novela Zakona o dohodnini, spoštovane in spoštovani, prinaša poleg omenjene predstavljene rešitve tudi še nekaj drugih zadev, ki so prav tako pomembne. Gre za razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema, gre tudi za novo olajšavo za vlaganje v zeleni in digitalni prehod, uvedbo seniorske olajšave in pa odpravlja se plačilo dohodnine za dohodke iz šolskih skladov in plačilo dohodnine od dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine. Pomembno je, da se poudari, da ta izpad zaradi znižanja davka, da ne bodo oškodovane slovenske občine. Videli smo že s konkretnim podatkom, da iz načrtovanih dohodkov oziroma prihodkov države z naslova dohodnine za leto 2020 smo v bistvu v devetih mesecih letošnjega leta te že nekako dohiteli in v bistvu vse skupaj je – ta finančna posledica, finančni izpad zaradi tega zakona – v bistvu že pokrito. Hkrati pa, ker bodo ljudje imeli več denarja, bodo tudi več potrošili in seveda posledično bo tudi davčnih prilivov v državno blagajno več. Da je skrb odveč, da ta vlada denarja ne bi namenila slovenskim občinam, potrjuje tudi zelo jasen podatek glede povprečnin. Leta 2019 so slovenske občine dobile 589,11 evra povprečnine, leta 2020 pod vlado Janeza Janše pa 623,96 evra, dobrih 34, skoraj 35 evrov več. Še več denarja so oziroma prejemajo v letošnjem letu, ko je povprečnina 628,20 evra in glede na to, da je Vlada sprejela tudi že za leti 2022 in 2023, vidimo, da se bodo povprečnine v prihodnjih letih še naprej skokovito povečale; v letu 2022 na 645 evrov in potem v letu 2023 še za dodatna 2 evra na 647 evrov. Spoštovane in spoštovani, če katera vlada se zaveda pomembnosti lokalnih skupnosti, pomembnosti doprinosa posamezne občine k razvoju, k napredku, k dvigu življenjskega standarda ljudi, je to vlada Janeza Janše. In to govorijo konkretni podatki, konkretne številke in to govorijo tudi ljudje na terenu, ko jih vprašaš. Spoštovane in spoštovani! Naj se v tem sklepnem delu svoje razprave nekako ozrem v začetek govora o zakonu oziroma noveli Zakona o dohodnini. oziroma ko je minister za finance predstavil ta zakon, da so bili številni odzivi; veliko je bilo pozitivnih odzivov. Zanimiva pa je bila, spoštovane in spoštovani, oddaja, ki je bila predvajana na Radio 1, predvajana 10. maja letos, Studio ob 17.00 je bila ta oddaja, in tam je bila poleg ministra za finance gostja tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije gospa Lidija Jerkič. In ker gospa Jerkičeva kar najboljše oriše to situacijo, jo bom citiral. Takole je takrat dejala: »Zdaj me postavljate v rahlo neugodno situacijo, ker moram reči, da na katerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, ki prinaša večji neto prejemek – ne znam. Enostavno razložiti človeku, zakaj smo pa zdaj proti, če bo pa njegova plača večja.« Gospa Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 10. maja letos na Radio 1, Studio ob 17.00, to je bil dobesedni citat. Spoštovane in spoštovani, s tem smo verjetno v Sloveniji postali prva država na svetu, kjer sindikati, ki naj bi zastopali pravice delavcev, nasprotujejo dvigu delavskih plač. Pa naj razume, kdor lahko! Jaz si želim in upam, da takšna logika, da takšno razmišljanje tudi ni agenda političnih strank, ki se imajo za KUL stranke. Ob tem se mi odpira vprašanje, ali boste res zavoljo nasprotovanja, rušenja ali karkoli že želite storiti tej vladi, vladi, rušili zakon, ki dviguje blaginjo, ki dviguje neto prejemke, ki dviguje plače vsem, spoštovane in spoštovani, vsem, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo. Kajti to konkretno ta zakon prinaša. Vsak izmed nas, ki dela in ustvarja, bo zaradi tega zakona na račun nižje obdavčitve imel višje prihodke, več denarja na računu, v denarnici. Tako preprosto je to. Vse ostalo je zgolj iskanje izgovorov, spoštovane in spoštovani. Naj zaključim s tem, da smo v preteklosti, daljni in bližnji, poslušali veliko obljub o višjih plačah, o višjih pokojninah, o marsičem. Spoštovane in spoštovani, mislim, da smo do danes lahko vsi dognali, da samo višje plače so lahko garancija za višje pokojnine. Samo to. In ta zakon, spoštovane in spoštovani, prinaša višje plače in posledično tudi višje pokojnine. In ker sem prepričan, da je delo v Sloveniji preveč obdavčeno, in ker sem prepričan, da si Slovenke in Slovenci, prebivalke in prebivalci te države, ki delamo in ustvarjamo, zaslužimo večje plačilo, pošteno plačilo za svoje delo, da ta država ima posluh za vsakega, ki dela in ustvarja v Sloveniji, in mu želi povečati plačo na račun davčne razbremenitve, bom novelo Zakona o dohodnini podprl. Hvala lepa.

Naj začnem s tem, da se silno neprijetno v parlamentu počutim, ko desna stran udari po sindikatih, ko oni niso prisotni. Napadati nekoga, ki ne more ničesar povedati v svoj zagovor, enostavno ni dejanje, ki bi sodilo v parlament. To je prva stvar. druga stvar pa mi dodatno neprijetno postane, ko vidim, katere ideologije v preteklosti so imele za eno glavnih tarč sindikate. Tako lepo prosim, ne tega početi. Dajmo se medsebojno argumentirano spopadati. Tisti, ki pa niso prisotni, pa naj ne bodo naša tarča, ker se ne morejo braniti. To je moja prošnja na začetku. Povsem jasno je, da na tej strani drugače gledamo na davčno politiko kot na desni strani. To ni nič slabega. Na podlagi tega se volivke in volivci odločajo, koga bodo volili. Ena stran, desna stran, vodi tako imenovano Trumpovo politiko ali pa politiko Margaret Thatcher – pa je vse to legitimno –, torej čim manj davkov, čim manj prispevkov, takšnih in drugačnih, zato ker državljani več zaslužili in potem iz tega plačevali zavarovanje in vse ostalo. In potem tisti, ki je boljši, bo imel boljšo šolo, boljše zdravstvo in tako naprej. To je legitimna politika, če jo volivci potrdijo. Na tej strani seveda drugače govorimo. Govorimo predvsem o solidarnosti, da je človek človeško bitje in ne glede na svoje premoženje, ne glede na svoje starše, ne glede na regijo, iz katere prihaja, in ne glede na svoje prihodke si zasluži enako zdravstveno storitev, šolstvo in tako naprej. To je načelo solidarnosti, ki upam, da bo v tej državi vedno imelo večino. Tisto, kar pa mi ni všeč, so pa prazne obljube. Saj niso prvič, kajne. Ampak enostavno obljubljati, da bomo imeli več, ko se bo pobralo manj, ne vzdrži. To ne vzdrži ne po ekonomski doktrini, ne po ekonomski teoriji in tudi ne po ekonomski praksi. Rezultate prve Janševe vlade, druge Janševe vlade seveda so državljanke in državljani občutili na svoji koži. Naslednje vlade so potem to morale reševati in bilo je zelo težko. če si zamislite razpravo iz prejšnjega tedna, je pokazala vso nevarno situacijo, v kateri smo. Pogovarjali smo se o nekem projektu, ki je pomemben, torej da z neko solidarnostjo tudi starejšim omogočimo spoštljivo starost preko dosegljive dolgotrajne oskrbe. To je super. Tisto, s čimer pa smo ves čas imeli veliko težavo, pa so številke v ozadju. Prvo leto bo potrebno dodatnih 100, potem 200, potem 400 milijonov in tako naprej. Tisti, ki so bili korektni, so povedali, da projekt v resnici bo stal okoli milijarde, ni pa niti približno zagotovljenega vira, ampak se kaže s prstom na proračun. Aha, to je en strošek, ki ga bo dodatno zmogel slovenski proračun, potem pa nekoč leta 2025 bomo nekaj uvedli ali pa tudi ne. Težava je, da podobnih zakonov – nekateri so celo sprejeti –, ki dajejo velike obljube o pomembnih stvareh gradnja novih in adaptacija starih bolnišnic in podobno –, je pomembna stvar, kar podpiram, ampak zavedam pa se, da ta denar bo potrebno dati iz proračuna, investirati iz proračuna. In če je vse, kar sedaj obljubljamo – pa upam, da se bodo končno pogodile tudi višje plače medicinskih sester in družinskih zdravnikov in še marsikoga drugega. Ampak vse to stane, nič od tega ne bo prišlo iz nebes. Vse to stane, in to, da se to plača, je potrebno zagotoviti preko pobranih davkov. Tisto, kar pa mogoče marsikdo, ki nas posluša ali morebiti gleda ob tej uri, ne ve, verjamem pa, da poslanke in poslanci vemo, da po javnofinančnih virih, torej po pobranih davkih, prispevkih in ne vem še kaj, Slovenija niti približno ni prvak. Ni prvak. Kar naprej se govori, da poberemo bistveno več kot drugod, pa to v resnici ne drži. Pred sabo imam to, kar je objavil OECD, ta inštitut iz Pariza poznate vsi. Na Na OECD pravijo za leto 2019, za 2020 očitno še nimajo vseh podatkov, da je skupni javnofinančnih viri, torej vse oblike davkov, prispevkov in podobno, v Sloveniji, seveda za delovanje države in vsega ostalega, znaša 37,6 odstotka. Povprečje Evropske unije je pa višje, 41,1. Povprečje Nemčije, s katero se tako radi primerjamo, je višje, je 38,8; Avstrije, s katero se tako radi primerjamo, je 42,4; recimo Švedske, ki bi ji res radi bili zaradi njene solidarnosti podobni, je pa celo že skoraj 50 odstotkov. Torej ne drži, da je vsota vseh pobranih davkov in prispevkov v Sloveniji večja. Ni, je nižja! Saj tudi zato, če pogledate, v resnici dajemo iz proračuna dosti premalo denarja za slovensko zdravstvo. Imamo neko invalidno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki bi moralo biti v bistvu osnovno, ostala dopolnilna seveda so lahko, in potem bi morali več namenjati. Jaz tudi upam, da bomo, ampak za vse to je potreben denar. Dejstvo pa je, da pa je preveč obremenjeno delo. Jaz sem prvi, ki se strinjam, da je potrebno zvišati splošno davčno olajšavo in podobno, ob tem pa želim biti pošten do državljank in državljanov če nekje nekaj znižaš, moraš nekje drugje zvišati. Ko sem prejšnji teden, ko smo se pogovarjali o dolgotrajni oskrbi, vprašal, dajte povedati, prosim lepo, okej, rabimo 200, 400 milijonov, pa povejte, kaj je namen, ali se dvigne obdavčitev, ne vem, premoženja, kapitalskih dobičkov, ali se bo DDV dvignil, karkoli, je bila pa tišina, kakor da smo znotraj groba. Ampak, če nekaj daš, moraš od nekod vzeti, to je osnovno pravilo, ki pa se tudi ga danes ne držimo. Danes pred nami je dokument, ki govori, zmanjševali bomo na različnih postavkah dohodninske prihodke na način, da pridemo s četrt milijarde na, ne vem, 800 milijonov ali celo nekaj več v nekaj letih. To je gromozanski denar. Če bi zadaj pisalo, okej, ta denar bomo dobili na podlagi tega in tega, bi bilo še razumljivo, ampak tega nikjer ni. Tisto, kar pa mi ni všeč, je pa, kadar se zavaja ljudi. Govori se, bodo imeli več neto. Težava je, da tisti, ki jim je najtežje in dobivajo najnižje plače že sedaj – koliko dohodnine pa plačujejo? Koliko dohodnine pa ti ljudje plačujejo?

Pa to pošteno povejmo! To je napisano za njih, ne pa za tiste, ki jim je težje ali najtežje. Potem dvignili bomo dodatno seniorsko olajšavo. Pa se vedno znova pozabi povedati, da mi splošno imamo in da zaradi splošne – koliko odstotkov upokojenk in upokojencev ne plačuje dohodnine? Zopet boste videli, da je zakon napisan, ne vem, za 10, 15 procentov pač tistih, ki dobivajo najvišje pokojnine. To povejmo naglas. Ta zakon ni za večino upokojencev! Nič ne bodo imeli več. Napisali ste ga za tisti, ne vem, 10, 15 odstotkov, mogoče kakšna številka gor, dol, ker pač nimam vseh točnih podatkov – opozicija nima vseh podatkov dostopnih enako kot na desni strani –, ampak ne pa za večino. Ljudje tega ne vedo. Ko se govori, ja, seniorska olajšava … Ja ja, za tiste, ki imajo najvišje pokojnine! V resnici želim naslednje: želim si, da zraste plača, ampak tako, da se plačajo tudi davki iz te plače. Če bomo rekli, plača bo zrasla tako, da se odpovemo vsem davkom in prispevkom, ki jih država pobira, saj potem ne bomo podobni Avstriji. Ali veste, zakaj je tako velika razlika pri pobrani dohodnini med nami in Avstrijo? Ker je tako velika razlika med povprečno plačo. Če bi bila povprečna plača v Sloveniji primerljiva povprečni plači v Avstriji, vseh teh deviacij več ne bi bilo. Tako da enostavni ukrepi: takoj dvignimo povprečno plačo – seveda je to utopično, ker to se lahko zgodi samo z višjo dodano vrednostjo. Saj to vsi vemo. Ampak to je glavni razlog, da je razlika, ko se pobirajo prispevki iz dohodnine. Res si želim, da imamo enotno stališče, ker imam občutek celo, da imamo, da bomo namenjali več denarja za stabilizacijo javnega zdravstva v vseh teh segmentih, ko moramo. Torej investicije, usposobitev, tako da se bodo zdravstveni zidovi končno obnašali zelo racionalno, organizacijsko sposobno; in tudi tisti, ki delajo, bodo dobili plačano več, vendar bo potrebno zagotoviti denar. Nam je to kot prioritetna točka prednost. Ideja, da pa bomo v naslednjih letih lahko živeli, ne vem, s polmilijardno, enomilijardno ali trimilijardno luknjo v proračunu, je pa ideja, ki je pač ne sme biti. Pa ne samo zaradi kriterijev, ki smo jih skupaj dogovorili v Evropski uniji. To je mogoče manj pomembno. Gre za to, da je to neetično. Silno slabo je, kadar si želi danes nekaj početi na način, da se ve, da bodo to plačevali naši otroci, vnuku ali pravnuki. bi si jaz želel, da zakon, ki ga imamo danes tukaj, bi umaknili – pa mislim, da to sicer več ni možno –, da bi ga umaknili in zamenjali s takšnim, da bi se splošna dohodninska olajšava res dvignila; ampak kontra, da bi se povedalo, kje pa se bo denar vzel, tako da je finančni učinek nula. In potem bi imeli tudi dosti boljšega sogovornika na tej levi strani, zato ker potem bi se vedelo, da ne gre za načrtno spodkopavanje finančnih temeljev države. Zato ker imamo že dvakrat tovrstno izkušnjo z vami. Pa hvala za pozornost. Hvala vam. Replika gospod Jure Ferjan. **JURE FERJAN (PS SDS):** Hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Jaz pa mislim, da ni nič spornega, prej dobrodošlo, da včasih v Državnem zboru tekom svoje razprave podkrepimo tisto, kar komentiramo in govorimo s konkretnimi citati in pač določenimi relevantnimi predstavniki, ko govorijo, komentirajo zadeve, ki jih tule obravnavamo, ne glede na to, ali so prisotni ali niso prisotni. Konkretno v tem primeru ne vem, kaj je spornega pri tem, da sem citiral besede predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in izhajajoč iz njenih besed tega zakona ne podpirajo. V čem je problem? Sicer upam, da če bi bila gospa Lidija tu, da bi morda imela drugačno stališče, da so vendarle v tem času – ta citat je iz 10. maja letos – spoznala, da je Vlada pripravila zakon, ki pravzaprav povečuje neto prejemke, ki povečuje plače na račun nižje obdavčitve za vse državljanke in državljane Republike Slovenije, ki delajo in ustvarjajo v Sloveniji, za vse prebivalce in prebivalke, ki delajo in ustvarjajo v Republiki Sloveniji. In da ne bo kake dileme. Poglejte, takole je dejala gospa Lidija Jerkič, citiram: »Zdaj me postavljate v rahlo neugodno situacijo, ker moram reči, da na katerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, ki prinaša večji neto prejemek. Ne znam enostavno razložiti človeku, zakaj smo pa zdaj proti, če bo njegova plača večja.« Iz tega razumem, da so slovenski sindikati proti dvigu delavske plače. Kako je mogoče kaj drugega razumeti kot to – iz teh besed. In ja, mene osebno to žalosti, verjamem pa, da kolege iz Socialnih demokratov tudi žalosti oziroma jih moti, Ampak žal imamo v Sloveniji takšne sindikate, ki so proti temu, da bi slovenski delavci imeli višje plače: tisti z nizkimi in tisti s povprečnimi in tisti z višjimi plačami.

Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! No, moj predhodnik je ravnokar na veliko zavajal s tem – kajne? Ker dejstvo je, kot je bilo že danes večkrat povedano, da se s to davčno reformo kot z vsemi poskusi dosedanjih davčnih reform predvsem nagrajuje tiste najbogatejše in pa kapital. Namreč, kot je bilo že predhodno povedano, najnižje plače so že sedaj upravičene do splošne davčne oprostitve. Predvsem pa, spoštovane in spoštovani, če želimo višje, in verjamem, da vsi v Republiki Sloveniji želimo višje plače, se moramo pogovarjati o gospodarstvu, o spodbudah za gospodarstvo, ne o davkih. Sem za to, da namesto davčnih odpustkov najpremožnejšim raje ta sredstva namenimo za gradnjo neprofitnih stanovanj, o čemer bomo danes govorili, za subvencije za vrtce, za dodatne štipendije, za dolgotrajno oskrbo, katere zakon je tudi v proceduri, pa ne znate, spoštovana Vlada, povedati, od kje boste vzeli sredstva za to področje, ki ga je nujno potrebno urediti. Če želimo vlagati v ljudi, moramo pozornost nameniti tem temam, če pa želimo višje plače, kot rečeno, pa se moramo pogovarjati o gospodarstvu, ne o davkih. Z nižanjem davkov ne moremo in ne smemo dvigovati plač. Pod desno neoliberalno vlado smo bili v zadnjem letu in pol priča poplavi idej o davčnih razbremenitvah – predvsem najpremožnejših seveda; od socialne kapice, ki ste jo potem umaknili, ker ste se očitno ustrašili in videli, da zadeva ne bo šla čez Državni zbor, več sto evrov mesečne razbremenitve najvišjih plač, do znižanja stopnje dohodnine in pa davkov od kapitala. Vlada govori, da bo z davčno reformo vplivala na strukturo gospodarstva, da bodo nižji davki in davčno razbremenjevanje plače prispevali k rasti in prihodu visoko tehnoloških in razvojnih podjetij. Mislim, da ni treba poudarjati, ker to vsi zelo dobro vemo, da konkurenčnost in cenenost delovne sile ne privlačita podjetij z visoko dodano vrednostjo. Govorite namreč, da bodo nižji davki najpremožnejših rešili tegobe slovenskega gospodarstva. Vsekakor temu ni tako, kot že rečeno. Da bodo nižje obremenitve plač pomenile, da bodo delodajalci avtomatično ta sredstva namenili vlaganju v raziskave in razvoj – ne drži; in to preizkušeno ne drži. Če so na vladi pozabili, predlagam, da najdejo podatke iz leta 1996, ko se je znižala stopnja prispevkov delodajalcev, in se podučijo. Postali smo edina evropska država, kjer delodajalci plačujejo nižji znesek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot delavci. Te stvari bi morali reševati. No, na lestvici držav po razvojnih vlaganjih gospodarstva se zaradi te razbremenitve nismo nikamor premaknili. Višje plače in posledično višji razpoložljivi dohodek ljudi ter gospodinjstev se lahko urejajo s plačno politiko in ukrepi za krepitev gospodarstva. Ironično, zadnje leto gospodarstvo opozarja na številne pasti epidemije, o katerih Vlada žal ne želi slišati, raje pomaga zgolj svojim prijateljem in pa Rimskokatoliški cerkvi. Nenazadnje ti neoliberalci, ki so predlagatelji in seveda veliki zagovorniki davčnih sprememb, že leta navijajo za demontažo in razprodajo državnih podjetij, kar je v številnih primerih privedlo do prestrukturiranja in podreditev tujim centrom. Poudarjam: tujim. Posledično smo izgubili števila višje kvalificirana delovna mesta. Če se bomo tako obnašali, če ne bomo skrbeli za svoje gospodarstvo, če bomo stopilo v tekmo cenenosti delovne sile, lahko tudi ukinemo dohodnino, pa nam ne bo popolnoma nič pomagalo, ker bo delovnih mest z visoko dodatno vrednostjo vedno manj. Nikakor ne morem sprejeti argumenta, da bomo gradili konkurenčnost podjetij in slovenske družbe na zniževanju socialnih standardov, kar pa seveda posledično zniževanje davkov prinese. Nikakor ne morem in ne bom podprl predloga, ki predvsem najpremožnejšim znižuje dohodnino za več sto evrov letno, tistim na drugi strani lestvice pa niti za pest kovancev. Še enkrat: sem za to, da namesto davčnih odpustkov najpremožnejšim raje ta sredstva namenimo za gradnjo neprofitnih stanovanj, za subvencije za vrtce, za dolgotrajno oskrbo, štipendiranje.

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Kolegice in kolegi, jaz z veseljem pozdravljam spremembo Zakona o dohodnini, ki ga je v Državni zbor poslala Vlada Republike Slovenije. Prepričan sem, da je to pravi korak k davčni reformi, ki jo Slovenija, bi rekel, potrebuje že kar nekaj časa. S spremembo Zakona o dohodnini gre predvsem za razbremenitev visokih davčnih bremenitev vseh rezidentov Republike Slovenije in pa tudi slovenskih podjetij. Prepričan sem, da je tak korak pravilen, kajti dejstvo je, da so v Sloveniji davki višji, kot so v drugih državah Evropske unije in da s temi višjimi davki izgubljajo predvsem na konkurenčnosti slovensko gospodarstvo in pa državljanke in državljani Republike Slovenije imajo manjši neto razpoložljivi dohodek. Prepričan sem, da vse te spremembe vse te razbremenitve davčne gredo v pravo smer. Problem, ki ga vidim na strani opozicije, je, da vse te zadeve gledajo statično. Jaz sem prepričan, da z vsemi temi razbremenitvami davčnimi, ki bodo sledile po sprejemu te zakonodaje, se bo izboljšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, se bo povišala kupna moč državljank in državljanov Republike Slovenije in s tem posledično se bodo tako na kratek, predvsem pa tudi na dolgi rok povečali prihodki v slovenski proračun. Rad bi omenil vsem tistim, ki zadevi ne verjamete, samo primer, ki ga je že prej izpostavil tudi minister za finance, da so se glede na načrtovane prihodke za obdobje januar–september letošnjega leta na strani dohodnine ti dohodki dejansko bistveno povečali in da so prihodki glede na pričakovano realizacijo s strani dohodnine, mislim, da je višji več kot za 200 milijonov evrov. Potrebno je poudariti, da v času te vlade, vlade Janeza Janše in pa koalicije Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Stranke modernega centra in tistih, ki podpirate v tem parlamentu to vlado, Slovenija beleži, bi rekel, eno izmed najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji in da Slovenija v danem trenutku beleži eno izmed najmanjših stopenj brezposelnosti in da bonitetne agencije v Sloveniji bonitetne ocene nadgrajujejo. To pomeni, da zaupanje v Republiko Slovenijo, v ekonomsko politiko, ki jo izvaja ta vlada, v tujini sledijo z odobravanjem. Da so davki v Sloveniji previsoki, relevantno govori podatek o problemu delavcev migrantov, ki delajo v Avstriji.

v razgovore z delavci migranti, ki delajo v Avstriji. Zakaj mora delavec migrant, ki dela v Avstriji, doplačevati slovensko dohodnino? Ne, ker je dvojno obdavčen, ampak zaradi tega, ker so v Sloveniji bistveno višji davki, kot so v Avstriji. Izključno zaradi tega mora potem delavec migrant iz Avstrije doplačati še dohodnino. To je lep primer in na tem primeru vse te vaše teze s strani Socialnih demokratov padejo.

vendar ne na račun dodatnega obremenjevanja gospodarstva, ampak na račun razbremenitev davčnih bremen. Ta zakon, sprememba Zakona o dohodnini gre jasno v to smer. smer. Na eni strani še razumem opozicijo, ki na nek način nagaja že celo obdobje te vlade Janeza Janše, absolutno pa ne morem razumeti slovenskih sindikatov. Slovenski sindikati so pa verjetno svetovni unikum. Jaz ne poznam svetovnih sindikatov ali pa enega sindikata na svetu, ki nasprotuje višjim plačam delavcev. V Sloveniji sindikati delajo ravno to. Torej, slovenski sindikati so po teh izjavah verjetno svetovni unikum, nasprotujejo višjim plačam delavcev.

Delavci plačujejo sindikatom članarine, sindikati pa nasprotujejo povišanju plač delavcev. Ta stvar mi ni najbolj jasna. najbolj jasna. Prepričan sem, da bo vsa ta sprememba zakonodaje pozitivno vplivala, in prepričan sem, da tudi ne bo porušila vzdržnosti javnih financ.

bodo imeli pa višji neto razpoložljivi dohodek, višje plače. Ne zavajati s tem, da ta sprememba Zakona o dohodnini pomeni bonus samo za bogate.

Šarčeva vlada je dvignila davek na nepremičnine. Kaj je bil epilog dviga davka na nepremičnine?

so se predvsem zaradi povišanja davka na nepremičnine nepremičninske najemnine bistveno povišale in povečal se je tudi črni trg. Prepričan sem, da je z znižanjem davka na nepremičnine

Najprej se bom oprl na to, kar je moj predhodnik rekel, ampak samo uvodoma. Zaupanje v ekonomsko politiko Vlade. To je mogoče ena mantra, ki bi se je predstavniki aktualne vlade kanili izogibati v javnosti. V letu V letu 2021 smo, kot smo predvidevali glede na epidemijo, v času krize, ki se zdaj najbolj aktualno kaže v podražitvah energentov, posledično tudi v stanovanjski krizi, raven minimalnih življenjskih stroškov raven minimalnih življenjskih stroškov je zdaj v nekem malce čudnem limbu, izračun stroškov, zato ker se stroški sami povečujejo, minimalni življenjski stroški so preračunani po neki stari formuli, skratka, v nekem kaosu, ki je prepleten predvsem s socialno krizo. Tukaj seveda državni proračun pride na pomoč in prav je, da pride. Iz tega naslova praznjenje proračuna, da tako rečem, v pomoč ljudem ni problematično, je pa seveda odgovornost politike, da na drugi strani poskrbi, kako se državni proračun vseeno za blaginjo ljudi ohrani v nekem balansu. Zato je tukaj, kar v Levici ves čas poudarjamo, ta institut proporcionalne oziroma progresivne obdavčitve, kjer po domače povedano tisti, ki ima več, več prispeva. In ne obratno obratno oziroma diametralno nasprotno. Kar aktualna vlada z aktualnim predlogom ponuja, je, tistemu, ki ima največ, in kapitalu odpustiti še kaj več.

proračunom. Kriza posledično pride tudi na ravni državnega proračuna, potem bodo pa spet revni prišli pomagat z dokapitalizacijami pa s kakšnimi novimi zujfi ali zategovanjem pasu in tako naprej, vsem, česar smo že vajeni iz iz preteklosti. Aktualna vlada v tem krču, proračunskem krču pride z eno davčno reformo, ki bo državni proračun in druge javne blagajne enostavno izpraznila. Številke so jasne. V nasprotju z interventnimi ukrepi, ki smo jih vajeni v tem zadnjem letu in devetih mesecih, ki načeloma pridejo in enkratno izpraznijo proračunska sredstva, bo ta davčna reforma, ki jo imamo danes na mizi, prinesla trajni izpad proračunskih sredstev, ki se bo najbolj odražal na občinskih proračunih in na socialnem zemljevidu Republike Slovenije. Novela aktualnega Zakona o dohodnini bo samo v naslednjem letu, v letu 2022 – pa to je eno od prijaznih, prehodnih let – izpraznila državni proračun za 250 milijonov. 250 milijonov, spoštovane kolegice in kolegi, preračunano v morebiti najbolj alarmantno potrebo na socialnem zemljevidu, v domove za starejše, je 50 domov. 50 domov starejših. Pa je to samo prvo prehodno leto, ki bo državni proračun stalo 250 milijonov. Cilj je 800 milijonov z letom 2025. ne bom tega preračunaval v stanovanja, v krepitev javnega zdravstva, reševanje stanovanjske krize in tako naprej.

pri katerih se približno polovica realizirane dohodnine izteka na ta naslov, kar pomeni, da bodo tudi leta 2025 občinski proračuni revnejši za 400 milijonov evrov. 400 milijonov evrov, zato da ima 4 tisoč 200 najbogatejših ljudi malo več. To je nedopustno, to posega direktno v občinsko infrastrukturo, v vrtce, šole, zopet socialni zemljevid Republike Slovenije, zopet profitirajo tisti, ki tako ali tako že imajo vsega dovolj. Tisti, ki se prebijajo iz meseca v mesec, pa na račun teh zopet potegnejo kratko. Ključ je smotrno upravljanje s proračunom, kar je v rokah politike. Predlog, kot je ta, kjer se bogati še naprej lepo smejijo, revnih je pa vse več – samo v času te krize 30 tisoč ljudi več živi pod pragom revščine, če se ne motim – pa postane nesramen. Hvala lepa.

Res je, pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki prinaša tisto, za kar si, lahko rečem, v Novi Sloveniji ves čas prizadevamo, to pa je davčna razbremenitev dela. Predlog zakona prinaša postopno povišanje splošne dohodninske olajšave. Spomnite se, ko smo v Novi Sloveniji kar nekajkrat vložili predloge za dvig splošne dohodninske olajšave oziroma stopnje, smo govorili, da bomo dvignili na dobrih 7 tisoč evrov. Tudi vsi poslanski kolegi so se strinjali, da je to zelo dobra poteza, pa vendarle na koncu naš predlog ni dobil

za leto 2024 na 6 tisoč 500 in leta 2025 bi prišli na 7 tisoč 500 evrov splošne dohodninske olajšave. Dejansko to pomeni, da se bo postopoma lahko

ponosni, veseli, ko je treba za njih nekaj narediti, pa iščemo razloge. Jaz sem vesela in zadovoljna, da se za ta namen lahko to dviguje in da se jim bo tudi na ta način pomagalo, da bo Slovenija še naprej ostala športna država in da bo podpirala šport. Zelo pomembno je tudi to, da se za vse otroke, ki dobivajo pokojnino po enem od preminulih staršev, vendarle ta zadeva ureja, da ne bodo več plačevali dohodnine. Vemo, da če je otrok dobival preživnino, je bil upravičen, če je dobil pokojnino po svojem pokojnem staršu, pa ni bil. Skratka, odpravljamo to, kar smo si zadali – odpravljamo neenakosti, popravljamo krivice, ker to je krivica. Pozdravljam zakon, ki dejansko vsem prinaša

tisti, ki smo v koaliciji, ter na drugi strani tisti, ki ste v opoziciji. Vsak ima svoje stališče, vsi poudarjamo, da bi želeli pomagati ljudem, ampak kljub temu se zdi, kot da govorimo o drugih zadevah. Vedno pa imamo pred sabo iste spremembe zakona. Vedno hočemo iskati rešitve, kako bi razbremenili podjetja, kako bi pomagali posameznikom, fizičnim osebam, kako bi naredili našo državo bolj konkurenčno v poslovnem svetu, in seveda, da ne bi bilo toliko bega možganov v druge države, da bi čim več kadra zadržali v Republiki Sloveniji po končanem študiju. Nikoli ne pridejo nobene rešitve na mizo.

v prvem branju predlog zakona potrdili. Upam, da bo toliko modrosti, da bomo na koncu v prvem branju to potrdili, da bomo lahko potem z amandmaji uskladili še tisto, kar bo ostalo neusklajeno, kajti zakon je dober za naše državljane in državljanke ter tudi za podjetja. Kot je bilo danes že večkrat izpostavljeno, je bistveni del tega zakona znižanje splošne dohodninske olajšave, in sicer postopoma, kajti le tako bomo uspeli uspeli usklajevati sproti iz leta v leto in prinašati na drugi strani noter izpad prihodkov iz tega naslova. Na takšen način bomo lahko tudi krmarili med

Veliko je bilo povedano tudi glede ostalih ranljivih skupin, glede upokojencev in tudi glede dijakov, študentov, otrok in to tudi ta sprememba Zakona o dohodnini prinaša. razbremenitev seniorske olajšave in je obremenitev glede dohodnine iz naslova družinske pokojnine in za izplačilo iz šolskih skladov za predšolske otroke, učence in dijake. Tako da bo tudi za ti dve skupini splošna olajšava dohodnine. Na račun tega se bo zmanjšala tudi siva ekonomija in bomo imeli manjšo brezposelnost. Kljub temu da se je danes v razpravi večkrat poudarilo, da potrebujemo več sredstev za izgradnjo domov upokojencev, več sredstev za izgradnjo bolnišnic pa za šolsko infrastrukturo, tudi za infekcijsko kliniko, vse to ta vlada že počne. Ta vlada je v času svojega mandata pokazala z rezultati, ne samo z besedami. Vse to se na terenu odraža in

rezultati so, gospodarska rast je višja, imamo eno izmed najnižjih brezposelnosti med državami in tudi občinam je ta vlada dvignila povprečnine. To, kar je danes, bo dejansko tako za podjetja kot tudi za fizične osebe samo še dodaten plus, kajti s tem bo več finančnih sredstev ostalo na razpolago, da jih bodo lahko dobili in jih trošili in tako se bo na drugi strani polnila blagajna iz drugih virov. Zavajanje, da želimo s tem samo dvigniti določen sloj ljudi, ne drži. Ne more biti dejansko resnica to, da želimo samo določen sloj ljudi zajeti v tej spremembi zakona. Sami veste, da so do nekaterih storitev pa res bili v preteklosti določeni privilegiranci upravičeni, drugi pa ne. Ta vlada to odpravlja. Če se bodo spremembe zgodile, se bodo zgodile za vse. Splošna olajšava dohodnine je za vse rezidente in ne samo za privilegirance.

povedano, da bo tudi ta del samo za privilegirane, se pravi za tiste, ki imajo višje pokojnine. Tudi to je minister prej utemeljil, zakaj, in tudi to je bilo ovrženo, ne gre samo za peščico ljudi. Mislim, da bi morali vsi združiti moči v tej prvi obravnavi in predlog sprememb Zakona

Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi! Že nekaj ur poslušamo razlago s strani koalicije, kako dober zakon nam predlagate. V bistvu gre razprava v to smer, da ste celo prišli do zaključka, da imamo v tem državnem zboru tiste, ki ste za zmanjšanje davkov, ki ste good guys, in vse ostale, ki pa

ki ga v določenih delih tudi sam podpiram, nekatere rešitve, ki jih predlaga. Ampak – tu imamo pa običajno težave pri nas pri nas – ocenjujem, da gre za dva različna pogleda, vsaj če ocenjujem ta mandat vladanja oziroma upravljanja z državo. Na eni strani smo imeli odgovorno politiko, ki je imela rekorden proračun, ki je redno zmanjševala tudi javni dolg, približala se je maastrichtskim ciljem. Mi smo med najboljšimi v Uniji, 65 %. 65 %. Ta odgovorna politika se je tudi soočila s težavo, ki je v tej državi prisotna, to je, da imamo že 90 in še več procentov proračuna nekje zacementiranega za izdatke, da ta država funkcionira, in da imamo izredno malo denarja za investicije. Tako da smo se mi nazadnje, prejšnja koalicija, mislim, da z Levico, celo sprli pa razšli za nekih 15 milijonov, kar je absurd. To je en del pogleda na vodenje države, ki si jo dobil v vodenje, v upravljanje, ne v last. In pa zdaj model, ki smo mu priča zadnje leto in pol. Ta je pa en populističen koncept, poln nekih dobrih idej ob enem velikem primanjkljaju, to je, da običajno te ideje nimajo finančnega pokritja.

kar seveda pozdravljam, nismo edini – ampak zadolževanja za zadeve, ki so potrebne, smo tako imeli leto in pol zadolževanja za kar nekaj zakonov, ki so pomagali gospodarstvu, posameznikom, na drugi strani smo imeli pa veliko količino predvolilnih bombončkov, razdeljevanja javnega denarja za kategorije, ki niso bile popolnoma nič prizadete s korono, za usluge raznoraznim prijateljem, univerzam, raznim podtaknjencem, da jih ne bom posebej omenjal. To je ta razlika. To je ta razlika. Nimate Fiskalnega sveta, rekordna zadolženost v tem letu in pol. Mislim, tako kot je prej kolega Pogačnik rekel, da ja, številke definitivno držijo. In številke nam govorijo to, kar sem vam zdajle rekel. Vlagate zakone, kot sem rekel, s super idejami, ne vem, prepotreben zakon o investicijah v zdravstvu v naslednjih 10 letih. Super, ga podpiram, res imamo 90 % infrastrukture še iz prejšnjega sistema, ki baje, da je bil ne Ampak pozabljate pa vire opredeliti. Nalagate nekaj 100 milijonov naslednjim vladam, vsaka jih bo morala zagotoviti. Super, ideje so dobre, s financami se bodo pa ukvarjali naslednji. Tako je bilo tudi po vseh vladah Janeza Janše. Naj vas spomnim na zloglasni Zujf, posege v pokojnine, v plače, napredovanja v državnem sektorju. Naslednja vlada, kaj je delala? Poplačevala vse tisto, kar ste takrat zamrznili, odvzeli, potem pa nas sprašujete, ste spraševali, mene takrat ni bilo, kaj ste pa takrat delali, zakaj ni bilo domov. Ja zaradi tega, ker smo plačevali dolgove, ki jih je vaša vlada takrat naredila. Luštno je, to sem že večkrat omenil, iti na banko pa dobiti kredit, glava začne boleti, ko ga moraš vračati. Na to velikokrat

Na eni strani dvignete povprečnino, kar pozdravljam, jaz sem 20 let delal v občinskem svetu in vem, da je bilo prepotrebno, to je dobra poteza, hkrati pa zdaj s tem predlogom posegate v njihove finance pa jemljete znaten vir glavnega vira prihodkov.

Hvala za besedo, predsedujoči. Vlada Janeza Janše se je namenila ne le opleniti državno blagajno za svoje prijatelje in prijateljice v gospodarstvu, kot so na primer raznorazni bitenci, kriptoboysi, roki snežiči, kar poznamo pod skupnim krovnim imenom korupcija, v danem slučaju kar očitna in vsem na očeh. Še hujše počne z današnjim zakonom o dohodnini, s katerim bi 800 milijonov evrov na leto Vlada vzela socialni državi, ki ji financira zdravstvo, šolstvo, infrastrukturo in tako naprej, razliko pa seveda podarila najvišjim plačam v državi pa nepremičninskim baronom in tako dalje. V Levici bomo proti temu finančnemu udaru na socialno državo. Če se sprehodim čez nekaj zelo konkretnih primerov in ukrepov, ki jih je vanj napisala. Prvo pade v oči nižanje dohodninskih stopenj najvišjega dohodninskega razreda s 50 % na 45 %. Preprosto povedano, tisti, ki imajo daleč daleč največ v tej državi, ki jih lahko štejemo za bogate, sploh za slovenske razmere, bodo plačali manj davka kot ga plačujejo sedaj. Ne pogovarjamo se samo o enem abstraktnem razredu bogatašev, pogovarjamo se o zelo konkretnih 4 tisoč 300 ljudeh z najvišjimi plačami v državi. To je 4 tisoč 300 imen in priimkov točno določenih gospodov in gospa, za katere dela vlada Janeza Janše. Težko tem najbogatejšim rečemo, da so drugorazredni, na katere se SDS tako zelo rada sklicuje. Bolj prvorazrednih od 4 tisoč 300 največjih bogatašev v tej državi težko najdemo. Drugo veliko davčno darilo za bogate je dvig splošne olajšave. Ja, dvig splošne olajšave bo veljal za vse, ki prejemajo plače v tej državi – a kako? Nekoga pri bruto plači 800 evrov čaka letna razlika v povišici točno nič evrov iz naslova te davčne razbremenitve. Če se ozremo na drugi konec dohodkovne lestvice, imamo človeka z 20 tisoč bruto plače, se pravi nekega menedžerja, zelo visoko v kakšni banki ali v industrijskem konglomeratu, no, tega človeka pa čaka 7 tisoč 373 evrov letno več, seveda na račun izpada prihodkov v blagajno oziroma v proračun socialne države, ki ga tako zelo potrebujemo za razvojni preboj. Ista logika se izkazuje tudi pri neobdavčenih božičnicah za direktorja. Trenutno je lahko del plače za poslovno uspešnost neobdavčen do višine 100 % povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji, no, po novem pa je kriterij, do katerega se poslovne uspešnosti ne bo obdavčilo, lastna plača tistega, ki to uspešnost prejema. Se pravi nekdo, ki že tako dobiva ogromno plačo na neki menedžerski poziciji, bo sedaj lahko prejel še neobdavčeno poslovno uspešnost. Se lahko enakega nadejajo trgovke v Mercatorju, Hoferju, industrijski delavci? Ne. Dvakrat ne, v resnici. Prvič, ker je sploh vprašanje, ali tovrstne božičnice proletariat dobiva. V večini primerov ne. In drugič, tudi če jih, se težko pogovarjamo o tem, da gredo tovrstne nagrade oziroma zakasnelo plačilo za opravljeno delo čez številko povprečne plače, ki velja v tej državi. Edini, ki bodo zares od tega profitirali, so v bogati kasti menedžerjev, upraviteljev, ki sedijo na odgovornih funkcijah v tej družbi, ki jim niso dorasli, prejemajo pa disproporcionalno velik delež ustvarjene vrednosti, vrednosti, ki so jo ustvarili delavke in delavci. In tem slednjim vlada Janeza Janše odreka socialno državo z zakonom o dohodnini, znova ponavljam, v višini 800 milijonov evrov izgube vsako leto, zato da bo tiste prve, najbogatejše, dejansko prvorazredne še dodatno nagradila in zapitek izstavila celotni skupnosti v Republiki Sloveniji. Še za zaključek. Kaj še se sočasno, ko imamo na mizi to uničevanje in plenjenje po socialni državi, ki bi opustošilo prihodkovno stran proračuna Republike Slovenije, če bi bil tak zakon sprejet, dogaja v parlamentarni proceduri? Nekaj mesecev nazaj je koalicija podprla zakon, ki bo 780 milijonov evrov v naslednjih nekaj letih namenil za nakupe orožja, ki ga sploh ne potrebujemo. Nakupe, ki so v resnici slovenska subvencija tujim orožarjem. Sprejema se zakon o investicijah v zdravstveno infrastrukturo, v naslednjih 10 letih naj bi v to šlo 2 milijardi evrov. Lepo in prav, hvalevredno, gospe in gospodje, ampak kdo bo to plačal? Od kod bo prišel ta denar, ko pa vendar proračun, ki naj bi vse to sfinanciral, ne le, da že sedaj zelo težko nosi izdatke, sploh tiste nepotrebne,

finančne resnosti ne politične resnosti ne ničesar, ampak zgolj norenje vlade v odhajanju, ki želi pobrati vse, kar ni pribito, če ne zase in za svoje prijatelje pa za kapitalistični razred v celoti. Hvala. Hvala vam. Besedo ima Aleksander Reberšek, pripravi naj se Ljubo Žnidar. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Mislim, da so vse besede mojega predhodnika odveč. Kajti če bi tisto, kar je zdaj povedal, želel tudi delati, bi šla stranka Levica v Vlado. Že večkrat sem povedal, da v Vlado niso želeli iti, ker so si preračunali, da je poslanski stolček vreden več. In tudi zaradi tega, ker tistega, kar govorijo, ne bi mogli nikoli narediti. Zato so se raje odločili za opozicijo. In ta vlada je izključno in samo zaradi Levice, tako da so vse vaše besede popolnoma odveč. V Novi Sloveniji se nam zdi ključno naslednje. Tisti, ki delajo, morajo od svojega dela tudi imeti več. Kdor dela, mora imeti več. Pika. Zato predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave, kar pomeni, da bodo vsi imeli višje neto plače ob istem brutu, se pravi, da ne bomo obdavčevali delodajalcev, kar se meni osebno zdi zelo pomembno. Večje neto plače bodo prejeli tako tisti, ki so zaposleni v javnem sektorju, kakor tudi tisti, ki so zaposleni v gospodarstvu.

višja, kar na letni ravni znese 640 evrov, in pri povprečni plači bo le-ta višja za 90 evrov na mesec, kar na letni ravni znaša tisoč evrov plus. Za Novo Slovenijo je delo vrednota. Nekdo, ki dela, ne more biti reven, ampak mora zaslužiti dovolj za dostojno življenje, da pride skozi mesec in da dostojno preživi, da preživi tudi svojo družino. Cilj vsake politike bi moral biti zaposlen državljan, ki s svojo plačo preživi in ne životari. Mi smo podobne predloge pred leti predlagali tudi v Šarčevi vladi, vendar takrat nismo zbrali zadostne podpore. Zdaj je tukaj podoben, vendar izboljšan, bolj celovit predlog z dodatnimi ukrepi. Se pravi, tisto, kar govorimo v opoziciji, delamo tudi takrat, ko smo na oblasti. Nova Slovenija predloge sprememb, ki razbremenjujejo delo, seveda podpira. Verjetno gre za največjo razbremenitev dela v zgodovini samostojne Slovenije. Ko poslušam stranko Levica, kako razbremenjujemo naše bogate državljane, se lepo sliši, ampak resnica je seveda mnogo drugačna. Z vsemi možnostmi si prizadevam, da bi največ dobili tisti, ki imajo najmanj in delajo, je pa nujno, da razbremenimo tiste, ki opravljajo delo z najvišjo dodano vrednostjo, tiste, ki imajo tudi višje plače, in kar je zelo pomembno, mi moramo zaustaviti beg možganov. Zlasti mladih, izobraženih v tujino. Veliko mladih gre v tujino zaradi boljših pogojev dela, veliko mladih gre v tujino tudi zaradi plač in tega Levica ne govori. Zato je potrebno, da mi vse to ustavimo. Preko 15 tisoč naših mladih državljanov z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo se izseli in narediti moramo vse, da ustvarimo priložnost in tudi kvalitetna delovna mesta in v Sloveniji zadržimo ta potencial. Zato tudi predlagamo dodatne olajšave za zaposlovanje mladih, za osebe, mlajše od 25 let in tudi tiste, ki se prvič vključujejo na trg dela. Dejan Židan govori, da dajemo premalo denarja za zdravstvo. Naj samo opomnim, da ta vlada v naslednjih 10 letih namenja 2 milijardi za zdravstvo, medtem ko vi niste zgradili niti ene bolnišnice, pa ste bili 14 let

6? Zakaj vas tisto ne boli, ste bili mogoče zraven? In mimogrede, poslanec Koprivc iz stranke SD govori o subvencijah, o vrtcih. Razlika med vami in nami je v tem, da vi govorite in pišete program, mi ga pa dejansko izvajamo. Brezplačen obrok ste ukinili, mi uvajamo brezplačen vrtec za drugega otroka, dajemo denar za šolsko infrastrukturo in tako naprej. Predloga zakona o dohodnini, s katerimi bo ljudem ostalo več, vi ne boste Hvala, predsedujoči. Bil sem neposredno imenovan, zato naj repliciram z naslednjim. Kdo so tisti reveži, ki delajo, pa niso dovolj plačani po mnenju Nove Slovenije? To je 4 tisoč 300 največjih plač v državi in njihovih prejemnikov, ki jim vlada Janeza Janše reže dohodnino na račun socialne države. To so menedžerji v raznih bankah in industrijskih konglomeratih, ki prejemajo 20 tisoč evrov bruto plače, ki jim z davčnim rezom Vlada podarja 7 tisoč 300 evrov dodatnih dohodkov vsako leto, spet na račun socialne države. In ker se mladi gospod poslanec iz Nove Slovenije tako zelo rad zaletava v Levico, naj zaključim repliko z naslednjim. Levica gre v naslednjo vlado, Nova Slovenija pa ven iz parlamenta.

Dejstvo, mimo katerega ne moremo, je, da je Slovenija med davčno najmanj privlačnimi državami v primerjavi z našimi sosedami, ali če mogoče malo širše rečem, v primerjavi s celotno Evropsko unijo. unijo. Če se tu vprašamo o več segmentih iz tega predloga zakona, se recimo vprašajmo, zakaj je slovensko gospodarstvo manj konkurenčno z ostalimi gospodarstvi iz sosednjih držav. Zaradi tega ker je slovensko gospodarstvo obremenjeno z visokim odstotkom bruto plač zaposlenih. In če se nadalje vprašam: zakaj Slovenci iščejo zaposlitev v sosednjih državah? Dejansko je zaradi velikega deleža davkov od bruto plače neto znesek manjši dejansko je zaslužek v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami logično manjši. Zaradi tega dejansko odhajajo naši mladi iskat službo v sosednje evropske države. države. Da rešimo ti dve zagati, to se pravi, da razbremenimo gospodarstvo in da povečamo neto zaslužek vsakega zaposlenega, je v tem zakonu pripravljena splošna

se lahko vprašamo, zakaj se še vedno precej nepremičnin v Sloveniji oddaja na črno. Nepremičnine se oddaja na črno zato, ker je obdavčenje nesorazmerno visoko, in vsled tega se v tem predlogu zakona davek na oddajo nepremičnin znižuje s 25 odstotnih točk na 15 odstotnih točk. Ta zakon se

seniorski del, ki znižuje davčno stopnjo za vse upokojence nad 70 let, v vrednosti tisoč 500 evrov na leto. leto. Tu gre za kar občutno povišanje samih pokojnin. Če se v praksi vprašam tudi: zakaj so se v zadnjih dveh letih začeli prodajati športni klubi? Zaradi tega ker so donacije, ki se namenjajo za šport v Sloveniji, previsoko obdavčene. V tem zakonu se znižuje na dve odstotni točki.

oziroma največje darilo vsem najbogatejših oziroma tistim, ki dobivajo najvišje prihodke v tej državi, za katere pa bo žal spet moral plačati

Ko se govori, je potrebno poudariti, da je ta zakon v bistvu eden najbolj škodljivih zakonov, kar jih je bilo prinesenih v ta državni zbor. Davčna reforma bo Davčna reforma bo povečala neenakost med ljudmi. Davčna reforma bo tudi osiromašila državni proračun in druge javne blagajne, kar je dejstvo, saj o tem se je tudi že precej razpravljalo. In kar je najpomembnejše izmed vidikov, o katerih se danes govori – ta davčna reforma ne bo imela pozitivnih makroekonomskih učinkov. učinkov. Dejstvo je, da ta zakon želi oziroma tudi jasno pove, prejudicira, da bodo tisti, ki imajo največ, imeli še več, tisti, ki imajo že sedaj malo, bodo pa dejansko plačevali za tiste, ki dobijo največ in so že sedaj v resnici v neke vrste privilegiju.

Za teh 800 milijonov bi lahko res zgradili 9 tisoč javnih neprofitnih stanovanj, 10 infekcijskih klinik in tudi okrog 100 novih domov starejših občanov. S tega vidika bi bili takšni projekti dosti primernejši, se pravi z vidika zagotavljanja socialne varnosti za vse, in tudi boljši protikrizni ukrep kot ta zakon, ki ste ga žal zdaj zdaj prinesli oziroma tudi vložili, nam ga predstavili. Res upam, da ne bo sprejet. Gospod poslanec Polnar je prej zelo dobro izpostavil glede

da bo ta predvidena razbremenitev stroškov dela pozitivno vplivala na gospodarsko rast in povečala konkurenčnost, ustvarjala nova delovna mesta in povečala potrošnjo in s tem na dolgi rok izničila negativne javnofinančne učinke davčne reforme, so dejansko metanje dejansko metanje peska v oči, sploh tistim, ki imajo že zdaj v resnici najmanj oziroma tudi dobijo najmanj iz te davčne reforme. V osnovi, še enkrat ponavljam, je to dejansko zakon, napisan za najbogatejše v naši družbi, in pika. Ja. To ni zakon, ki bi bil namenjen tistim, ki imajo najmanjše prihodke oziroma imajo najmanj v naši družbi, to je zakon, še enkrat povedano, ki je napisan samo za tiste najbogatejše oziroma tudi najpremožnejše v naši družbi in za samozvane nepremičninske barone, o katerih se v zadnjem času toliko rado govori.

čas iztekel. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade. Gospa Maja Hostnik Kališek, izvolite, beseda Hvala lepa za besedo. S predlogom zakona o dohodnini se naslavlja razbremenitev dohodkov zaposlenih, saj želimo pomagati tako prebivalcem kot tudi gospodarstvu. Z ukrepi naredimo delo privlačnejše, podjetjem pa dajemo možnost, da lahko kreirajo zahtevnejša delovna mesta, ki vplivajo na dodano vrednost. Konkurenčnost bomo izboljšali tudi tako, da bomo znižali davčni primež za približno 4 odstotne točke v trenutku, ko se bo splošna olajšava povečala na 7 tisoč 500 evrov. Posredno ob zvišanju plač vplivamo tudi na varčevanje posameznikov, kar krepi posojilno sposobnost bank, s tem pa se odpirajo tudi možnosti podjetjem, da se jim omogoči boljši in lažji dostop do sredstev za investicije. Kot je bilo danes že rečeno, se makroekonomske razmere v letu 2021 pomembno izboljšujejo. Ob tem je napovedano okrevanje tudi v letih 2022 in 2023. Zavedati se moramo, da je fiskalna politika Slovenije v prihodnjih letih usmerjena predvsem v okrevanje in zagotavljanje vzdržne rasti, to pa s tem predlogom tudi spodbujamo pri posameznikih prek višjih neto plač, kar omogoča okrevanje po epidemiji, in pa podjetjem zagotavljamo možnost zagotavljanja primernih plač delavcem na visoko produktivnih mestih, s čimer povečujemo dodano vrednost podjetjem in obenem tudi rast investicij. Dejanski podatki tudi kažejo, da je državni proračun v prvih devetih mesecih letošnjega leta zabeležil približno 7,2 milijarde prihodkov, kar je okoli 14 % več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so se prihodki iz naslova dohodnine povišali za 10 % oziroma za 214 milijonov evrov. Tudi primerjalni podatki z letom 2019 kažejo na rast tako celotnih prihodkov kot tudi davčnih prihodkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel, sprašujem, če želi na podlagi 71. člena Poslovnika zbora še kdo razpravljati. Ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnja. Prosim za prijavo.

nam pa tej vladi, vsem skupaj, da to suverenost, ki smo si jo priborili, zapravljamo.

43 milijard, 2004–2008. Potem smo potrebovali kar celo obdobje, da smo prišli malo k sebi, in komaj smo začeli vse te zadušenosti zmanjševati na 60 %, evo, nas je epidemija povozila. Ampak mi se še kar naprej zadolžujemo! Tu poslušam kolege, ki pravijo: »Vlada daje.« Od kod Vlada daje?! S tem, da dela dolgove. Veste, da je danes toliko manj vojn, ker se svet in področja osvajajo z zadolževanjem držav. Z zadolževanjem. Te države so potem odvisne. Mi smo plačevali čez milijardo letno, tudi milijardo 300 v preteklih letih za obresti.

da se lahko kar zadolžujemo? Ta denar bo treba enkrat vrniti. Ampak že zdaj začnejo rasti obresti. Jutri, pojutrišnjem, čez 10, 20 let, ko bo treba ta denar vrniti, bodo bresti ne vemo kakšne in se bomo morali ponovno zadolžiti. Edino prejšnja vlada je uspela narediti pozitiven proračun, da je nekaj ostalo in da smo lahko dolgove odplačevali. odplačevali. Mislim, da je kakršnokoli zmanjševanje prihodkov države in še dodatno na ta račun zadolževanje resno neresno in spravlja pod vprašaj suverenost naše države. Ker tega, kar smo doživeli, ne bi rad več doživljal – da smo morali prodajati pod mus zadeve, naše finančne ustanove in druge ustanove in podjetja pod mus tujcem!

na kar opozarja Fiskalni svet in na kar opozarjajo izkušnje, bi nam moralo biti v poduk, da tega nikakor ne smemo delati.

denar skozi obresti in izgubljamo suverenost. Na dan suverenosti razpravljamo o takih stvareh, o katerih mislim, da so res nedomišljene, nedodelane in skrajno škodljive. Hvala lepa.

Bilo je rečeno, da zapravljamo suverenost. Pri zadnjem zadolževanju je Slovenija privarčevala 17 milijonov evrov zaradi negativnih obresti. Toliko o tem, ko se Slovenija zadolžuje pod vlado Alenke Bratušek po 7-procentni obrestni meri in ko se zadolžuje pod vlado Janeza Janša po negativni obrestni meri. In toliko tudi o tem na dan suverenosti, ko vsi evropski makroekonomski kazalci kažejo, da Slovenija zmanjšuje javni dolg. Kar pa se tiče samega zakona. V normalni državi bi vseh 90 poslancev podprlo teh 11 rešitev, ki jih imamo pri zakonu o dohodnini. Vseskozi poslušamo o tem, kako je ljudem treba dati več v denarnico in kako je država prebohotna oziroma vzame preveč tako tistemu z minimalno plačo kot tistemu s povprečno plačo, in ne nazadnje to, kar se dogaja predvsem pod levimi vladami, ko tisti, ki bi radi imeli morda trikratnik povprečne plače, zbežijo v Avstrijo, Italijo ali pa lahko rečem tudi iz osebne izkušnje v Dubaj in druge eksotične države, kjer so veseli, da pridejo mladi Slovenci, ki želijo veliko ustvariti, za to pa pričakujejo tudi uspešno plačilo, ki se mu v Sloveniji reče Ne bom se dotaknil vseh ostalih zadev, predvsem se bom spustil v zadevo, ki se tiče odmere dohodnine. Danes smo poslušali, kako ne smemo iz državnega proračuna nikamor dati. Z zanimanjem bom poslušal razprave pri naslednjem zakonu, ko bi ena druga, KUL koalicija vrgla 1,3 milijarde gradbenim baronom. Pri tem zakonu pa so proti. Nekomu pri povprečni plači v letu 2022 ne privoščite na letni ravni 260 evrov ali leta 2025, ko naj bi ta zakon začel veljati 100-procentno, tisoč evrov na letni ravni. To je tista socialna demokracija v spregi s sindikati, ki je proti temu, da nekdo s povprečno plačo leta 2025 po dokončni uveljavitvi tega zakona dobi tisoč evrov več. Danes poslušamo o grdih kapitalistih, namesto da bi poslušali o grdih sindikalistih, ki ne privoščijo ljudem s povprečno plačo višjih prihodkov. Danes govorimo o ljudeh, ki ustvarjajo, ampak razmišljajo, ali bi še ustvarjali v Sloveniji ali pa bi ustvarjali kje drugje, kjer jim država že v osnovi ne bi pobrala 50 %, pa se ob tem zavedamo, da to ni samo 50 %, ki jim jih vzame država pri dohodnini, še pri ostalih dajatvah je nekje izračun, da za 67 % nekomu z visoko plačo država vzame. Skratka, namesto da bi šli v smeri vitke države in bogatejše denarnice ljudi, imamo danes v Državnem zboru celo predstavnike ljudi oziroma volivcev, ki pravijo, da si nekdo z minimalno plačo ali nekdo s povprečno plačo ali nekdo s trikratno povprečno plačo ali še več ne zasluži še več, da mora država jemati, da jim mora država še vzeti. To je to, kar je prej lepo povedala kolegica Suzana Lep Šimenko, eni smo za to, da se daje ljudem, drugi pa le gledajo, kako bi ljudem vzeli. Spoštovani, zaključil bom s tistim, s čimer sem začel. Ne se spraševati, vi, ki imate polno idej v opoziciji, od kod bomo mi vzeli tisto, kar smo obljubili, v opoziciji, delamo tudi, ko smo v koaliciji. To pa je, da želimo ljudem dati višje plače. Zakon o dohodnini je osnovni razlog, da se ljudem lahko omogoči višja plača, zato bom ta zakon v prvi obravnavi z veseljem podprl. Hvala.

predsedujoči. Tole, kar sem prej poslušal, da smo s suverenostjo ne vem kaj vse dobili – mi smo s suverenostjo dobili finančno suverenost in tudi končno suverenost kot država. Dobro veste, in tudi tisti, ki je razpravljal prej o tem, dobro ve, kakšno je bilo gospodarstvo v bivši Jugi, da je bilo totalno sesuto, razpadlo in da je bila država zadolžena do konca. Do konca. Brez zadolžitve sploh ne bi mogla več financirati, zato je tudi vse skupaj razpadlo, ne bi mogla obstajati in ne obstaja več. več. Ko je pred nami en dober zakon za znižanje davkov, o čemer stalno govorimo – stalno, tako mi kot vi, stalno govorite, dajmo zvišati plače, dajmo pomagati, da bomo lahko zvišali plače, plače so preveč davčno obremenjene. Stalno o tem govorite. Vsi govorimo o tem, vsi zaposleni, cela Slovenija, vsi o tem govorimo. Ko Vlada pripravi predlog zakona, takrat pa nehamo o tem govoriti in govorimo vse drugo, o proletariatu, o socialnih problemih, o revežih, o sirotah, ne vem, o bogatunih, skratka besede, ki jih sploh ne izbirate. In s tem delate seveda škodo gospodarstvu v Sloveniji. Če želite, da stalno cepetamo na mestu, potem naj ostane tako, kot je. je pa najboljše. Ali pa še malo davke dvignemo pa še malo znižamo plače ali pa damo kar vsem enake plače, vsem zaposlenim ne glede na izobrazbo, ne glede na to, koliko kdo zna, kaj bi kdo rad delal. Neko socialistično uravnilovko naredimo in je to to pa bomo vsi veseli Pa bomo videli, koliko časa bo to šlo. Na takšen način si vi to predstavljate in to želite. S tem zakonom predvsem delamo na tem, da se bodo plače lahko dvignile, da bodo neto plače višje. To je treba ljudem povedati desetkrat, stokrat in vsi so v velikem pričakovanju, da se končno to tudi zgodi. Obdavčenje donacij za šport. Stalno govorimo o tem, končna rešitev je pred nami. Višje pokojnine in tako naprej. Pravite, da se zadolžuje država, da se Vlada zadolžuje – ja, z ničodstotnimi obrestnimi merami, za razliko od vas, ki ste se zadolževali za visoke obresti, za milijarde. Nikjer pa ne govorite o tem, kam ste ta denar dali. Ljudem pa gospodarstvu ne. Ljudem pa gospodarstvu ne, kar dela ta vlada, kar vas tudi boli. Zadolževali ste se, kam ste dali pa denar? V bančne luknje, tajkunom, določenim medijem, da se lahko reklamirate, da se dela to, kar se dela zdaj v državi, neproduktivnim nevladnim organizacijam. Skratka, denar je šel in se je razprčkal in od tega denarja ni bilo nič. Nič. danes Vlada zadolži, se točno ve, kam gre vsak evro. In kaj se danes dela? Delajo se bolnišnice, posodabljajo se zdravstveni domovi, gradijo se vrtci, šole, cestna infrastruktura, železniška infrastruktura, uredilo se je Policijo, ki ste jo popolnoma shirali, uredilo se je Slovensko vojsko, ki ste je popolnoma shirali in pripravili do tega, da bi šla vsak trenutek skorajda v stečaj, če lahko temu tako rečem. In sedaj se stvari popravljajo. Dela se, gospodarska rast je najvišja v Evropi, najmanj brezposelnosti je. Poglejte si malo kazalce. To je tisto, To je tisto, ko se je začelo dogajati v državi in se tudi prek davkov potem vrača v proračun. Če mislite, da boste s tem, ko boste delali bogato državo pa revne ljudi, kaj naredili, ne boste. Naj bodo bogati ljudje pa revna država. Tudi ne razumem, kako lahko nekateri sindikati, ki so seveda zelo levo politično profilirani in tudi zelo motivirani, predvsem takšni, ki izvirajo iz starih časov, jugoslovanski, proti temu, da se delavcem dvigne plače, da se zaposlenim dvigne plače, in proti temu, da se popravijo pokojnine. Jaz tega pač ne morem razumeti in tudi veliko ljudi tega ne razume. ne razume. Upam, da bo prevladala neka treznost in neka zdrava kmečka pamet, da bomo vsi skupaj ta zakon podprli in končno šli

Hvala za besedo. Seveda bom podprla novelo Zakona o dohodnini, ker ureja tisto, o čemer že leta govorimo. Kot opozicijski poslanci smo večkrat vložili zakone s predlogom, da se zviša splošna olajšava. Seveda pri tem v opoziciji nismo bili uspešni, lahko pa to naredimo sedaj, ko koalicijo vodimo. Ne samo zato, ker vem, da so plače v Sloveniji prenizke in da si ljudje zaslužijo več za delo, ki ga opravijo, ampak tudi zato, ker so plače v Sloveniji med najvišje obdavčenimi. In ves čas, ko se pogovarjamo o tem, zakaj je gospodarstvo v težkem položaju, je to, da je delavec v Sloveniji predrag. S tem zakonom, z novelo zakona se je država odpovedala delu sredstev, ki ga od plače pobere za svoje potrebe oziroma bomo rekli za potrebe države in financiramo potem iz tega različne stvari. Postopni dvig splošne olajšave, ki ga zakon predvideva, s 3 tisoč 500 evrov na 7 tisoč 500 evrov do leta 2025, pomeni, še enkrat, da bodo plače višje, zato ker se je država odpovedala enemu delu sredstev, ki bi sicer šla v proračun in bi jih potem porabili za različne namene. Zakaj je to pomembno? V Sloveniji se dnevno srečujemo z odhodi ljudi v tujino predvsem zaradi plač. Predvsem zaradi plač. Marsikdo s svojo izobrazbo in s svojim delom zasluži bistveno manj kot njegov kolega z isto izobrazbo, z istimi delovnimi izkušnjami v sosednji Avstriji ali pa v drugih državah. Ljudje, ki bi v principu raje delali doma, se potem v taki situaciji odločijo, da gredo v tujino. Ves čas kot enega ključnih problemov izpostavljamo beg možganov, izpostavljamo, da nam najbolj izobraženi in najbolj kvalitetni ljudje odhajajo v tujino. Ko Vlada s tem predlogom prinese odgovor na to, odgovor na to, ste proti. Jaz tega ne razumem. Še manj razumem, da so proti sindikalisti, ki bi se v principu morali boriti za višje plače. Užaljeni so pa zato, ker je bil predlog pripravljen, ne da bi se kaj zelo usklajevali z njimi. Ampak ni se usklajevalo z njimi, zato ker so odšli s pogajanj. Ker se ne želijo usklajevati, zato ker je za njih dobro samo tisto, kar prinesejo oni. Očitno so užaljeni, ker pač niso zraven in niso oni rekli, zdaj bomo pa to naredili tako. Oni so odšli s pogajanj. Naj spomnim, da nekatere od preteklih vlad sploh niso organizirale Ekonomsko-socialnega sveta in usklajevale z delodajalci in delojemalci različnih zakonov. Kadar je delala vlada Janeza Janše, smo vedno poudarjali, da je pomemben socialni dialog, in tudi organizirali, da so se o o zakonih pogovarjali tako delodajalci kot delojemalci. Nekateri ste dejali, da razbremenjujemo samo najbogatejše, kar ne drži. Dobro veste, da če se splošna olajšava dvigne, to velja za vse, od prvega do zadnjega zaposlenega v tej državi. Slišali smo, da se bomo zadolžili in tako naprej. Slovenija je zadolžena, ampak je zadolžena bistveno manj kot druge države v evrskem območju. Kolegi iz SD nam očitate, kako naj gospodarimo in kaj je prav in kaj ni prav. Naj vas spomnim, da smo imeli takrat, ko ste vi prevzeli oblast leta 2009, leta 2009, že marca, tri mesece po volitvah, rebalans proračuna, s katerim ste za 20 % povečali porabo. Zato smo potem mi morali sprejemati Zujf v drugi Janševi vladi in varčevati. Ker je bilo s prihodom Boruta Pahorja in četverčka – kaj je že bilo, KGB? – ali trojčka, saj se že ne spomnim več, sanirati stvari. Takoj ko ste prišli, ste za 20 % povišali porabo.

malo razmisleka in malo trezne presoje, kaj je za to državo pomembno. Predlagam vam, da ste del tega, ker

Spoštovane in spoštovani, največja možna napaka je, da se plačne politike oziroma investiranje v gospodarstvo ureja z davčno politiko. Današnji zakon in še nekaj poskusov, ki ste jih poskušali izpeljati pred meseci, dela samo eno – nagrajuje kapitaliste in kapital. Oprostite, spoštovana gospa Jeraj in vsi predhodniki iz SDS in Nove Slovenije, ves čas poudarjate in lažno zavajate, da se bodo plače dvignile za vse. Morda imate v enem delčku prav, dvignile se bodo za vse, ampak za tiste z minimalno plačo za nekaj centov, za tiste, ki zaslužijo danes 3 tisoč in več, pa ogromno, za nekaj 100 evrov. To je problem in na to opozarjamo Socialni demokrati. Na drugi strani pa bo za državo to pomenilo velik velik manko v proračunu, velik manko za stanovanjsko gradnjo. Gospod Lisec je prej izpostavljal, da bomo čez nekaj minut začeli z obravnavo zakona o izgradnji 10 tisoč najemnih stanovanj. Če je to za vas, gospod Lisec, spodbujanje – kaj ste rekli? – gradbenih baronov, se opravičujem. Mladi ljudje, Republika Slovenija potrebujejo več najemnih stanovanj in zato potrebujemo denar, ne zato da boste vi razbremenjevali kapitaliste. In če že govorimo o davčnih spremembah, je treba zadevo reševati celovito. Se pravi, če bi razbremenjevali plače, je potrebno dodatno obdavčiti kapital, ki je v Sloveniji podpovprečno obdavčen. Potrebno je dodatno obdavčiti tiste, ki kopičijo nepremičnine. Ali to rešuje ta zakon? Ne, nasprotno. Vi bi tudi kapitalu dajali davčne odpustke. Oprostite, to je nesprejemljivo. Ponavljam še enkrat, zaradi tega da ne bo prihajalo do nejasnosti. Morda se res na papirju plače dvigujejo vsem, najbolj se dvigujejo tistim, ki imajo že danes dovolj, in ni nobene potrebe po tem, da bi se na račun praznjenja državne blagajne njim plače zaradi zmanjševanja davkov zniževale. Se pravi, delate za kapital, delate za kapitaliste, ne za ljudi. Najhujše, najbolj zaskrbljujoče pa je, da poslušam že štiri ure orkestriran napad za sindikate. To me pa spominja na neke druge čase, na čase vzpona fašizma, ko je vladajoča politika skupaj s kapitalom napadala sindikate in krivila sindikate za vse slabo v družbi. Kaj se je zgodilo potem, pa vsi dobro vemo. Spoštovane kolegice in kolegi, Socialni demokrati tega zakona ne ne bomo podprli. Socialni demokrati smo proti temu, da se na račun socialnih pravic, na račun javnega sektorja, javnih služb na nek način lajša in dviguje plače kapitalistom in tistim, ki že danes zaslužijo bistveno nadpovprečno plačo in lahko tudi s tovrstno davčno politiko kvalitetno in lepo živijo. Hvala lepa.

Če bi se ljudje tako odločili. Ampak ko smo se leta 1990 osamosvajali, smo ljudje rekli, da gremo iz tega sistema ven. Iz tega sistema pa gremo ven z namenom, da bomo živeli boljše in lepše življenje, da ne bomo švercali kave čez mejo,

Zaradi tega. Prosil bi, da se tisti, ki diskutirajo danes tukaj v parlamentu, malo podrobneje seznanijo z določenimi zadevami pa potem komentirajo. Ker tega ne poznajo, jaz pa sem od tam doma pa vem, kako je bilo.

S tem zakonom želimo pomagati vsem, čisto vsem. Junaki, ki tu govorite, da delamo samo za eno ozko skupino, to je popolno zavajanje in popolna laž.

Ta zakon to prinaša za vsakega, slednjega. In mi ne govorite! Zagotovo za ene več, za druge manj. Samo eno stvar povem. En diplomirani inženir strojništva, ki vodi celotno raziskovalno skupino, si on zasluži za svoje delo primerno plačilo in ne bo iskal, tako kot mi visoko izobraženi mladi rečejo, grem v Avstrijo, grem v Nemčijo, grem v Veliko Britanijo, zato ker tukaj za to plačo ne bom delal, tako velike odgovornosti ne bom prevzel, tam pa dobim ustrezno plačilo, zato se mi splača in zato grem ven? Zato nas zapuščajo mladi ljudje, zato zapušča inteligenca Slovenijo in to je škodljivo za državo in na nek način je to treba ustaviti. Lahko z zakonodajo, lahko s kakršnimikoli drugimi odločitvami, ampak dejstvo je, da moramo beg možganov zadržati. Ljudi, ki imajo in so sposobni delovati in pomagati na najvišjem nivoju v razvoju Slovenije, je treba zadržati v lastni državi, v naši državi, torej domovini Sloveniji.

Imeli smo 8,7 negativne gospodarske rasti – je to odgovorna država? Praktično enega doma za ostarele nismo zgradili – je to odgovorna država, odgovorna politika? V zdravstvo se ni vložilo nič – je to odgovorna politika, odgovorna država? Skoraj propada naš obrambni sistem, podsistemi, govorim o podsistemih – je to odgovorna država in odgovorna politika? Poglejte, koliko let ste bili tam in kaj ste naredili. Ta vlada izključno dela za ljudi, za vsakega posameznika. Mi si želimo, da bodo ljudje v naši družbi, naše državljanke in državljani radi živeli tukaj, radi tukaj ustvarjali, ne bodo zapuščali naše domovine ravno zaradi tega, ker niso pravično in pošteno plačani. Samo še en stavek bom povedal v zvezi z migranti, zaposlenimi v Avstriji. Prihajam s tistega območja, iz občine Šentilj, Pesnica, Kungota in tako dalje.

Prišli bomo v situacijo, da bomo pomagali njim, in naši ljudje bodo zadovoljni, tudi tisti, ki so zaposleni v Sloveniji, oboji bodo imeli največ od tega. Enega evra jim ne bo treba plačati dohodninske Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri, v torek, 26. oktobra 2021 v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Marku Koprivcu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani predstavniki Vlade, spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Dejstvo je, da imamo v Sloveniji stanovanjsko krizo. Če smo v zadnjih dneh ali pa recimo temu tednih priče enormnim podražitvam energentov in hrane, lahko trdimo, da je že kar nekaj časa ta trend prisoten na področju stanovanj, bodisi najema bodisi nakupa. Cene stanovanj namreč iz leta v leto strmo rastejo, številni, upam si reči, zaradi oderuških najemnin ali kreditov, ki jih ne morejo plačevati, nikakor ne morejo rešiti svojega stanovanjskega problema. In to kljub temu, spoštovane in spoštovani, da imamo v 78. členu Ustave jasno zapisano nalogo, da, citiram, »država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«. Vendar država te svoje naloge zagotavljanja primernega stanovanja svojim prebivalkam in prebivalcem že dolgo ne opravlja več na pravilen način. Namesto aktivne stanovanjske politike smo stanovanjsko vprašanje prepustili trgu in trg je podivjal, se povampiril in sedaj služi le še rentnikom in profitarjem. Zato imamo danes rekordne cene nepremičnin, ki si jih mladi in delavski srednji razred ne morejo privoščiti. Po deležu stanovanj za najem smo na samem stanovanj za najem smo na samem repu v Evropski uniji in širše. Zadnje raziskave namreč kažejo, da v Sloveniji glede na povprečno bruto plačo ljudi nepremičnine spadajo med najdražje v Evropi. Tudi covid kriza je pokazala, da reševanja stanovanjskega problema ne moremo in ne smemo zgolj prepuščati trgu. Vse več je pozivov, od spomenika stanovanjski krizi do Najemniškega SOS, da so na področju stanovanjske problematike potrebne velike spremembe. Zato je ključno, da država na trgu intervenira z aktivno stanovanjsko politiko. Slovenija namreč mnogo manj sredstev, kot je to v povprečju EU, namenja za stanovanjsko politiko, zato moramo povečati sredstva za gradnjo javnih najemnih stanovanj in začeti izvajati aktivno stanovanjsko politiko. Socialni demokrati zato skupaj s partnerji v demokratični opoziciji predlagamo, da se sprejme zakon, ki bo zagotovil izgradnjo 10 tisoč novih javnih najemnih stanovanj. V obdobju od 2023 do 2029 želimo za gradnjo javnih najemnih stanovanj nameniti milijardo 300 evrov javnih sredstev v obliki nepovratnih in povratnih sredstev ter državnih poroštev, da Slovenija pridobi novih 10 tisoč najemnih stanovanj. Zakon je pripravljen na predpostavki, da v povprečju najemnina za novo, 65 m2 veliko stanovanje v Ljubljani ne preseže 350 evrov na mesec. Pri pisanju tega zakona smo se zgledovali po primeru uspešne aktivne stanovanjske politike, ki jo že desetletja izvajajo socialdemokrati na Dunaju. Želimo si, da bi tudi v Sloveniji zaživel socialdemokratski model preskrbe z javnimi najemnimi stanovanji. Zakon, ki ga predlagamo, uvaja javno službo gradnje, prenove ali nakupa javnih najemnih stanovanj za najem, oddaje v dolgoročni najem ter potrebne mehanizme in vzvode za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj, stanovanj, določa spodbude v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira, vezanega na davčne prihodke. Za sredstva za stanovanja bo na razpisu lahko konkuriral nabor izvajalcev javne službe, kot so pravne osebe, ki jih obvladuje država ali lokalne skupnosti, kot so stanovanjski skladi in javna podjetja ter stanovanjske zadruge. Predlagamo, da mora biti vsem skupen nepridobitni značaj delovanja. Hkrati predlagamo uzakonitev dvoletnega instrukcijskega roka za uzakonitev trajnega, namenskega in sistemskega vira financiranja javne stanovanjske gradnje v Sloveniji in s tem dokončne uzakonitve dunajskega modela javne stanovanjske gradnje v Sloveniji. Spoštovane in spoštovani, s tem zakonom želimo ljudem ponuditi javno alternativo tržnemu najemu ali dragemu nakupu, saj smo prepričani, da bi moralo biti stanovanje pravica in ne problem. Hvala lepa. Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, bo predstavil stališče Vlade. Predsedujoči, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Danes obravnavamo Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj. Po besedah predlagatelja je cilj zakona izgradnja 10 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2029, pri čemer predvidene finančne posledice za državni proračun po oceni znašajo milijardo in 300 milijonov evrov. Predlog v svojem jedru večinoma govori o spodbudah najemnih izvajalcev javne službe, medtem ko javne službe, ki naj bi bila bistvo zakona, podrobneje ne ureja. Pri obrazložitvi javne službe se predlog sklicuje na Zakon o gospodarskih javnih službah, ki pa ureja gospodarske javne službe in ne javnih služb, ki se izvajajo prek javnih zavodov. Razumevanje učinkov zakona je oteženo zaradi terminoloških neskladnosti. Izmenjujeta se izraza neprofitno in nepridobitno. Kot vir sredstev se enkrat navaja poroštva, drugič posojila, zavarovana s poroštvom. tako se izmenično govori o naložbenikih, investitorjih in prejemnikih spodbud. Naletimo še na več drugih izrazov, ki jih obstoječa področna zakonodaja ne pozna, predlog zakona pa jih ne opredeli ali pojasni. Z vidika izvajanja določb izpostavljamo izračun najemnine, ki ni jasno predstavljen niti ni skladen z izračunom neprofitne najemnine, kot ga določa Stanovanjski zakon. Nezadostno so opredeljeni tudi javni razpisi za izbiro najemnikov, kriteriji za upravičenost do stanovanja in način preverjanja upravičenosti. Enako velja za stanovanjske zadruge, ki po vsebini sploh ne spadajo v ta zakon. Izpostavljamo še sistemski davčni vir, ki naj bi v dveh letih nadomestil proračunske vire za izvajanje zakona. Opozarjamo, da mora obdavčitev nepremičnin skladno z ustavo določati ostali vir za financiranje lokalnih potreb. S predlaganim zagotavljanjem sredstev bi torej država, kot razumemo, vse finančne obveznosti za namen gradnje javnih najemnih stanovanj prevalila na občine. Pomanjkljivosti je kar nekaj. V pisnem mnenju Vlade so podrobneje opredeljene. Naprej. Vlada je sprejela novelo Stanovanjskega zakona in z njo je že vzpostavila pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj. Uskladili smo višino neprofitne najemnine in prilagodili subvencioniranje, vzpostavili izvajanje javnega najema stanovanj in dvignili mejo zadolževanja stanovanjskih skladov. Na ta način bomo do leta 2026 pridobili 5 tisoč novih ter aktivirali še še obstoječih nezasedenih stanovanj, kar je po vsem primerljivo z učinki predloga zakona, ki ga danes obravnavamo. Proti koncu naj omenim še, da ima Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana do 29. 10. odprt razpis, kjer mislim, da se se bo ponujalo 450 stanovanj. Danes se pa odpira ali pa je v fazi odpiranja 500 stanovanj republiškega Stanovanjskega sklada na Brdu.

Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Lep pozdrav! 78. člen Ustave Republike Slovenije določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pravijo, da papir vse prenese, težava pa se pojavi, ko je treba zadeve realizirati oziroma jih dejansko udejanjiti. Če si priznamo ali ne, so danes težki časi, kajti mladi se šolajo skoraj do 30. leta, ker upajo, da bodo z višjo izobrazbo našli sebi primerno delo, imeli dostojno plačilo, da si bodo med drugim lahko privoščili tudi stanovanje, hiše in vikende. Veliko mladih, predvsem brezposelnih, še tudi po 30. letu ugodno živi v hotelu mama, čeprav se želijo čim prej osamosvojiti, poiskati službo in rešiti svoj stanovanjski problem. Za ureditev tega akutnega stanja stanovanjske problematike se v zadnjem desetletju ni naredilo kaj veliko. Resda se je o tem veliko govorilo, razpravljalo in pisalo ob vsakih prihajajočih volitvah, a so nato lepe besede z vstopom čez prag Državnega zbora izzvenele nekam v prazno. Če zadevo postavimo na tehtnico, imamo na eni strani premalo stanovanj za mlade, po drugi strani pa kar nekaj praznih, zapuščenih stanovanj, tudi na vasi, podeželju, ki bi bila potrebna obnove, sanacije, da bi bila zopet primerna za bivanje. Slovenija je majhna država, zato v Slovenski nacionalni stranki ne razumemo, zakaj se je nekaterim mladim, polnim energije in elana, težko voziti do službe, delovnega mesta, ko bi z lahkoto lahko živeli malo izven recimo Ljubljane, pa še obdajala obdajala bi jih neokrnjena narava. Spodbuja se tudi trajnostna mobilnost, uporaba javnega potniškega prometa, zato v tem ne vidimo problema, le malo več časa bi jim vsem skupaj to vzelo. Moti nas, da se delajo neki pavšalni izračuni za določeno kvadraturo, najemnino zopet v Ljubljani, kot da predlagatelji ne vedo, da poleg prestolnice obstajajo še druge mestne občine in občine, kjer bi bilo prav tako potrebno zagotoviti gradnjo. Mnenje sta podali samo Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor. Ti dve podpirata predlagateljeve rešitve za povečanje števila javnih najemnih stanovanj. Kje so ostale mestne občine in občine? Jih ni. Iz slednjega vsaj lahko razberemo, da v Mariboru potrebujemo 600 javnih najemnih stanovanj do leta 2025. Pa tudi oskrbovana stanovanja za starejše bi prav prišla. Cilj zagotoviti 10 tisoč javnih najemnih stanovanj nam ne pove kaj dosti, se pa strinjamo, da se to lepo sliši, oziroma že sedaj delijo bombončke bodočim volivcem. Slovenski nacionalni stranki pogrešamo konkretne podatke, kdo so pravzaprav upravičenci, kje in kdaj se bo gradilo. V preglednici vidimo samo obseg državnih poroštev, povratnih in nepovratnih sredstev. Strinjamo se s tem, da morajo biti stanovanja po dostopnih, nizkih cenah, da si jih večina lahko privošči, ne da potem nimajo za kruh, povedano po domače. To, kar danes vidimo, da se gradi v Ljubljani, neke fensi šmensi poslovno-stanovanjske stavbe kot recimo Šumi v središču Ljubljane, je samo za izbrano elito, petičneže, visoko družbo z nadpovprečnimi slovenskimi plačami. Se pa strinjamo, da bo lepo videti. Da o ceni najemnine niti ne izgubljam besed. Če si povprečna družina srednjega razreda v Ljubljani ne more privoščiti stanovanja, si ga pa lahko malo izven, razen če jim je v interesu ves denar nameniti za najemnino in potem životariti čez mesec brez prebite pare. Nepovratna sredstva državnega proračuna, namenjena izpolnjevanju višjih standardov gradnje glede energetske varčnosti, se nam zdijo dobra rešitev. Predlagatelj v zakonu predvideva tudi možnost podelitve stavbne pravice, odplačno ali neodplačno, kjer bi bilo odplačno možno na daljši rok. Če želimo, da se mladi odločajo za družine, kajti nataliteta nam strmo pada, in da se nato odselijo od doma, je primeren že veljavni Stanovanjski zakon, ki vzpostavlja pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj. Slovenski nacionalni stranki smatramo, da je zakon zelo populističen, všečen, a hkrati površen, pomanjkljiv in nejasen. Če spodbujamo gradnjo javnih najemnih stanovanj, dajmo prednost pri gradnji našim slovenskim državljanom, ki imajo znanje in bogate izkušnje, le plačajmo jih pošteno pa bomo vsi več kot zadovoljni. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! V desni sredini delamo na oblasti tisto, kar obljubljamo že v opoziciji. Na drugi strani pa sedanja opozicija sedaj v opoziciji obljublja tisto, česar ni sposobna ali pa noče narediti takrat, ko je na oblasti. Za uvod k današnjemu zakonu imam pred sabo tabelo Delež subvencioniranega najema po posameznih evropskih državah. Na prvem mestu Slovenija. Toliko o tem, kako država ne skrbi tudi za to področje. Danes pri zakonu pozabljamo, da smo 26. maja letos ob debatah o aktivni stanovanjski politiki sprejeli z 52 glasovi za in enim glasom proti Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Ta zakon zelo močno vpliva na tisto, kar sedaj koalicija KUL želi obljubiti za naslednje volitve. Kaj prinašajo te spremembe zakona, ki medijsko niso bile tako razvpite, kot želijo predlagatelji storiti z današnjim predlogom zakona?

Zakon je prinesel boljše pogoje za povečanje fonda javnih najemnih stanovanj, vzdržno stanovanjsko politiko, pravično neprofitno najemnino in več sredstev za stanovanjske sklade. Prav tako je zakon uredil uskladitev višine neprofitne najemnine in hkrati prilagodil sistem subvencioniranja najemnine z namenom zaščite socialno ranljivih najemnikov. Ta zakon je tudi ustanovil Javno najemno službo, ki se ustanavlja za aktiviranje obstoječega, a nenaseljenega stanovanjskega fonda. Nadalje. Zakon je omogočil tudi višje zadolževanje stanovanjskih skladov. Zelo pomembno, a na žalost preslišano – Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije se je dala predkupna pravica pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji. Skratka, že v uvodu vemo, da smo z zakonom maja letos, pri katerem nismo bili deležni glasov podpore koalicije KUL, naredili tisto, kar koalicija KUL obljublja s tem zakonom. zakonom. Ne potrebujemo več javnih in več najemnih stanovanj, potrebujemo le več reda in izvrševanje tistega, kar je ta vlada pripravila v Stanovanjskem zakonu in ta koalicija tudi sprejela. Ko smo ravno pri stanovanjski problematiki. Eno točko nazaj smo imeli pri zakonu o dohodnini željo te vlade, da se razbremeni dohodkov iz najema, da stopnja dohodnine pade s 27,5 % na 15 %. Skratka da bi se več stanovanj oddajalo, kar pomeni manj praznih stanovanj in na drugi strani veliko večja možnost, da se izogibamo temu, kar smo prepogosto priča, to pa je oddajanju na črno. A smo skoraj štiri ure poslušali pogrom koalicije KUL, kako je to brezvezen ukrep. Naslednja točka pa njihov zakon. Poleg tega, da se bo uredilo 2 tisoč 400 novih stanovanj, lahko pogledamo, kaj je ta koalicija, koalicija KUL, ki obljublja 10 tisoč novih stanovanj do leta 2029, naredila, ko je bila na oblasti od leta 2015 do leta 2019. Republiški Stanovanjski sklad je skupaj naredil oziroma pridobil 340 stanovanj. Sedaj pa kar naenkrat želja po 10 tisoč novih. Da je ta zakon nepotreben, pove tudi dejstvo, da je stanovanjska politika vključena v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, da so v njem zagotovljena sredstva, že v osnovi 60 milijonov evrov. Da urejamo področje stanovanjske in gradbene prostorske zakonodaje, pove tudi dejstvo, da imamo v proceduri Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora. Zakon o urejanju prostora bo omogočil občinam, da hitreje sprejemajo občinske prostorske in občinske prostorske podrobne načrte, in s pomočjo Gradbenega zakona mečemo vse tiste anomalije, predvsem birokratske, na žalost tudi finančne nesmisle, iz področja graditve stanovanj.

Iz tega stališča tudi poziv v imenu Poslanske skupine SDS Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, da Stanovanjski sklad pozove vse občine, da preveri, kje imajo v kakšnih občinskih prostorskih načrtih možnost gradnje večstanovanjskih stavb, da to stanovanjski skladi in posamezne občine rešijo. Skratka, da ne bomo govorili, kot je očitno intenca tega zakona, o gradnji javnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani, ampak da pogledamo tudi malo izven ljubljanskega cestnega koridorja. To, kar je v Ljubljani želja po javnih najemnih cenah, dobite na primer v Sevnici po tržnih cenah. Vsi tisti, ki želite že na začetku svoje kariere ali družinske družinske politike graditi v Ljubljani, pojdite izven Ljubljane. Ne boste verjeli, veliko ceneje je in sam lahko rečem, tudi veliko lepše je, ne samo graditi, ampak tudi živeti. živeti. Da ni samo Stanovanjski zakon te koalicije dober, priča tudi dejstvo, da je konec februarja letos Vlada potrdila poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, kar pomeni 5 tisoč najemnih stanovanj do leta 2025. Ta vlada gradi Slovenijo, spreminja zakone in potrdi poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 5 tisoč najemnih stanovanj. Zato smo v Poslanski skupini SDS ne samo skeptični, ampak tudi verjamemo, da ta zakon ni prava osnova za nadaljnjo obravnavo. Ne nazadnje pa smo v pripravi na ta zakon v Poslanski skupini SDS dobili kar nekaj elektronskih pisem, ki so šla predvsem v dve smeri. Ena je, ali bomo dopustili ljudem iz Ljubljane – tako smo dobili – da bodo podpirali nepremičninske barone. Ne nazadnje celo krožijo liste, kako posamezni stanovanjski skladi delijo nova najemna stanovanja. Ali gre dejansko za mlade družine ali pa le za bodoče, potencialne volivce koalicije Nočem biti rasističen, ampak samo poglejte prvo stran razpisa Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana pa vam bo veliko jasno – ali govorimo o mladih družinah ali pa morda o stanovanjski politiki, ki se bolj dotika volilne zakonodaje kot pa česarkoli drugega.

lepa. Brane Golubović bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala lepa. To, kar si je privoščil kolega pred mano, je bilo po mojem mnenju rasistično. Kar opredeljuje priimke. Ampak okej, sem navajen, da imam napačen priimek. Gremo pa zdaj k tisti temi, o kateri bi se morali pogovarjati, in to so mladi. jih v naši družbi veliko, so pa stoodstotna prihodnost naše države. Ob tem zavedanju mora naša družba mlade prepoznati kot enega ključnih potencialov prihodnosti, v katerega je potrebno vlagati, tudi za boljši jutri starejših generacij in generacij, ki šele prihajajo. Zavedati se moramo – mi vsi, tukaj ni delitev – da je stanovanjska politika pomemben del osamosvajanja mladih. Od nas danes je odvisno, kakšno prihodnost bodo imeli mladi, od mladih pa, kakšna bo naša starost jutri. Na primer kakšne pokojnine bomo imeli, če omenim samo to področje. To je krog, ki ga ne bi smeli zanemarjati. To je Slovenija medgeneracijske solidarnosti, ko aktivna populacija skrbi za otroke in mladino na eni strani in na drugi strani za starejšo populacijo, in ko se aktivna populacija upokoji, jo nadomesti mlada generacija. Ta krog se ponavlja, to je smisel modela solidarne družbe, modela plačevanja davkov, če želite. Zato je treba ukrepati in na vrh prioritet države takoj postaviti osamosvojitev mladih. Kako to storimo? Prvič. Zagotoviti jim moramo sodoben javni izobraževalni sistem, ki bo znal odgovoriti na prihajajoče izzive, kot so na primer nove tehnologije, čim večja samooskrba z energijo, hrano, skrb za pitno vodo ter vsi drugi izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, pa reševanje demografskih trendov migracij pa neenakosti in podobno. Drugič. Zagotoviti pogoje za sodobne in stabilne zaposlitve, tudi z ustvarjanjem okolja, ki spodbuja h kreativnosti mladih. Tretjič. Zagotoviti zadostno število javnih neprofitnih najemnih stanovanj z zelo nizko najemnino, nižjo, kot je danes. Razliko do stroškovne najemnine pa naj pokrije država iz proračuna. Najemna stanovanja mora po našem mnenju država graditi in tudi kupovati na trgu. To zadnje danes predlagamo tudi s Predlogom zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki dopolnjuje Stanovanjski zakon oziroma ga dela bolj operativnega. In Stanovanjski zakon ni slab. Seveda ne upošteva vsega tistega, kar bi moral, vendar je dobra osnova. Ta zakon, ki ga danes predlagamo, pa ga nadgrajuje oziroma mu daje večjo operativno moč. moč. Treba se je zavedati, da se s problematiko stanovanj ne srečujejo samo mladi in socialno šibki, pač pa tudi generacija srednjih let, ki živi v stanovanjih s tržno najemnino ali plačuje visok stanovanjski kredit. Če pa ima ta srednja generacija še otroke, jim ne bo mogla pomagati do stanovanj, svojim upokojenim staršem, ki ne morejo več skrbeti zase ali skrbijo težje, pa ne do mest v domovih oziroma do varovanih stanovanj. Tudi to so stiske, ki jih ne smemo spregledati. ker vsega verjetno ne želimo pozidati, je na mestu poziv k razmisleku o nekakšni mobilnosti generacij. Kaj to pomeni? Da bi recimo starejši v zameno za javno najemno varovano stanovanje, bivanjsko skupnost ali plačevanje doma za starostnike oddali mladi družini svojo hišo, svoje stanovanje prek javne najemniške službe. Seveda ima vse to finančne posledice, a v LMŠ smo prepričani, da je hitra osamosvojitev mladih pogoj za družbo znanja, razvoja in strpnosti ter solidarnosti. Prepričani pa smo tudi, da ni vsako zadolževanje problematično. Bistveno je, kaj je tisto, za kar se država zadolži. Če se zadolžuje za javne investicije v infrastrukturo, torej za graditev javnih najemnih stanovanj za mlade in varovanih za starejše, je to povsem ustrezno. Ker je to generator gospodarske rasti in spodbujanje zaposlovanja, ima tudi izredno velike multiplikativne učinke za družbo. Sam bi celo rekel, da to niti ni zadolževanje, pač pa vlaganje, in sicer vlaganje v prihodnost naše države, v mlade oziroma v ljudi. Če je Vlada na hitro, brez možnosti referenduma v času zdravstvene krize povsem zlahka namenila 780 milijonov evrov za orožje, potem ne vidim prav nikakršnega, niti najmanjšega razloga, da bi pomišljali o vlaganju v ljudi, ki bodo aktivno gradili našo bližnjo prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Jani Prednik bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **JANI Spoštovani podpredsednik, spoštovani predstavnik Vlade, kolegice in kolegi, en lep dober dan! Raziskave že kar nekaj let kažejo na to, da vse več mladih posameznikov ter mladih družin ne more priti do svojih nepremičnin oziroma do stanovanj, ki bi jih lahko vzeli v najem. Če so mladi nekoč rešili stanovanjski problem kmalu po končanem izobraževanju, si ga sedaj tako rekoč ne morejo. Kaj se dogaja na trgu nepremičnin, lahko vidimo vsi. Cene novogradenj segajo v nebo, kar posledično pomeni, da si mladi nakupa nepremičnine ne morejo privoščiti. Cene najemnin za stanovanja in posamezne sobe, ki se oddajajo na trgu, pa so ravno tako nezaslišano visoke. Biti mlad in si ustvariti družino ter življenje v Sloveniji vsaj trenutno ni lahko. Lahko bi celo dejali, da mladi pri problemu, kako najti nepremičnino, ne vidijo izhoda. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo se odločili, da je na tem področju potrebno nekaj narediti, in to takoj. Odločili smo se, da v zakonodajni proces skupaj z ostalimi sopodpisniki vložimo zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj in s tem občutno pripomoremo k reševanju nastale problematike. Kakšne rešitve in cilje ima naš zakon? Zakon si za cilje zastavlja gradnjo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, vzpostavitev potrebnih finančnih virov in poroštev, lažjo dostopnost do stanovanj ter večjo stanovanjsko mobilnost. Zakon je pripravljen po zgledu drugih držav, kjer isti oziroma podoben sistem deluje več kot odlično, pri zakonu in njegovi vsebini pa so nam pomagali tudi različni poznavalci omenjene tematike. Da vse več mladih ostaja doma in se izseljuje iz Slovenije, je vzrok tudi to, da ni stanovanj, ki bi jih lahko kupili ali vzeli v najem. Socialni demokrati smo skupaj z ostalimi sopodpisniki prepričani, da je zakonski predlog, ki smo ga vložili, rešitev za nastalo situacijo v naši državi. Z izgradnjo javnih najemnih stanovanj ne bomo rešili le enega problema, temveč bomo s tem razrešili tudi preostalih nekaj težav in zatečenih stanj, ki so posledica pomanjkanja nepremičnin oziroma oviranja dostopnosti do njih. Država mora skrbeti za to, da imajo njeni državljani dostop do nepremičnine ter da si lahko ustvarijo družino in življenje. Stanovanje je pravica in ne problem, kot je to na žalost v Sloveniji že nekaj zadnjih let. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov smo prepričani, da je naš predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, in bomo tako tudi glasovali. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. 27. septembra v letošnjem letu se je v Berlinu prižgala iskrica upanja za vse mlade križem po Evropi, ki trpijo za pomanjkanjem svoje lastne strehe, za vse mlade, ki ne morejo priti do svojega stanovanja. Takrat je bilo namreč na referendumu v Berlinu izglasovano, da naj mestna oblast nacionalizira 240 tisoč stanovanj v korporativni lasti, ki so na trgu za tržne najemnine, in da se ta stanovanja spremeni v javna neprofitna stanovanja. Velika zmaga stanovanjskega gibanja, ki mislim, da bi se morala slišati in odmevati tudi pri nas. Pri nas je situacija enako ali še bolj akutna, kot je tista v Berlinu, ki je spodbudila referendum o nacionalizaciji korporativnih stanovanj. Že 30 let namreč v tej državi nimamo stanovanjske politike, posledic pa je dvoje. Na eni strani je prišlo do koncentracije obstoječih stanovanjskih kapacitet. Imamo stanovanjske barone z nekaj deset, tudi 50 stanovanji v svoji lasti. Res kdorkoli v tej državi potrebuje za svoje preživetje nekaj deset stanovanj? Ne, seveda da ne. To je kopičenje stanovanj zgolj zato, da se z njimi ravna ne kot s človekovo pravico, ampak kot z virom, kot s kapitalom, iz katerega naj nastaja nov kapital, kot z virom za biznis. najemnine letijo v nebo. Mladi danes so torej žrtev odsotnosti stanovanjske politike najprej na način, da plačujejo, še posebej v Ljubljani, kjer je stiska največja, strahovito visoke najemnine, ki jih zaračunavajo oderuhi. Ne, ne pogovarjamo se o nekih starejših ljudeh, ki živijo sami doma v hiši, kakšni babici, ki oddaja svojo sobico. To je precej koristno in dobrodošlo. Pogovarjamo se o posameznikih, ki so nakopičili stanovanja kot kapital in zanje študentom, drugim mladim, njihovim družinam mastno zaračunavajo, zato da ti ljudje sploh lahko preživijo. Pa gre pogosto za posameznike, ki ne morejo niti do redne zaposlitve, ujeti so v nestalna prekarna dela, običajno kot delavci prekarci na espejih. Še več, ta stanovanja se prelivajo ne le kot zasebni kapital za zasebni zaslužek, marveč tudi naprej v pravne oblike raznoraznih podjetij, še posebej za kratkotrajni namen, nato končajo na raznih platformah, kot je Airbnb. Znova ponavljam, zgolj zato, da oderuhi, ki stojijo za tovrstnim kopičenjem stanovanj, lahko zaslužijo. Drugo dejstvo pa je, da ne glede na to, koliko obstoječih kapacitet imamo v tej državi in za kakšno najemnino so ljudje prisiljeni njihovim lastnikom plačevati, teh stanovanj samih po sebi primanjkuje. Natančneje, številka, s katero operiramo že nekaj let, je, da nam manjka 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj. Tudi na tem področju je država zatajila, kot že rečeno nima stanovanjske politike in situacija je postala dovolj akutna, da so se tudi pri nas oblikovala družbena gibanja, ki pritiskajo za izgradnjo stanovanjskih zadrug in izgradnjo javnih neprofitnih stanovanj. Zakon, ki ga imamo danes na mizi, je korak ravno v smeri, da do teh prepotrebnih 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj sploh lahko pridemo. Predvideva pretežno povratna sredstva in garancije, v obsegu 60 milijonov evrov pa tudi neposrednega javnega financiranja. Zato pravim, da gre za korak v pravo smer, ne pa za dokončno rešitev. Po oceni predlagatelja današnjega zakona bi za ta stanovanja potrebovali 1 milijardo in 300 milijonov evrov. V primerjavi s tem je 60 milijonov evrov v resnici pljunek v morje. Mislim, da se moramo vse stranke v Državnem zboru pogovoriti o svojih političnih prioritetah. Denar vseh državljank in državljanov se zbira na računih Republike Slovenije v obliki davčnih prihodkov, zato da se investira v naše skupne potrebe. Potreba po strehi nad glavo je naša skupna potreba, je tudi temeljna človekova pravica. Namesto da mečemo denar v orožje, ki ga ne potrebujemo – spomnimo, nekaj mesecev nazaj je bil sprejet zakon, ki bo v naslednjih nekaj letih za nakupe nepotrebnega orožja namenil 780 milijonov evrov moramo ta sredstva uporabiti za skupno dobro tudi na področju reševanja stanovanjske krize. Ja, gospe in gospodje, na tej točki, ko nam manjka kar 10 tisoč, še enkrat ponavljam to številko, 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj, se ne pogovarjamo več o težavi ali problematiki, pogovarjamo se o stanovanjski krizi. In zato mladi bežijo iz države. Ne zato, ker bi bili preveč obdavčeni, saj mladi v tej državi niso bogataši, še do službe ne morejo, ne morejo niti do stanovanja. Politika mora njihovo stisko prepoznati, svoje prioritete obrniti in skupna sredstva usmeriti v izgradnjo teh 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj. V Levici smo eno tako akcijo že v začetku tega mandata izpeljali s pobudo, da se zemljišča, primerna za stanovanjsko gradnjo, prenese kot neodplačno na Republiko Slovenijo s slabe banke, potem pa na njih Stanovanjski sklad zgradi ta stanovanja, ki jih krepko potrebujemo. Druga akcija je na mizi danes, to so ta sredstva, namenjena v posebnem zakonu, ki bodo prispevala h gradnji stanovanji. Mislim pa, da moramo v nadaljevanju obravnave številko proračunskega financiranja povišati, da ne ostanemo na 60 milijonih evrov. Kot rečeno, za ta stanovanja potrebujemo milijardo in 300 milijonov evrov. milijardo in 300 milijonov evrov. Slovenska družba je dovolj bogata, da si to lahko privošči, je pa stvar politične odločitve, ali bomo to storili ali ne. Hvala. Hvala lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi!

Predvidevajo se državne spodbude v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštev za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira za stanovanjsko politiko, vezanega na proračunski davčni prihodek. Izvajalci javne službe oziroma naložbeniki so lahko pravne osebe z nepridobitnim značajem delovanja, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Projekti naložbenikov, ki pridobijo posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo, se izberejo na javnem razpisu. Vključijo se lahko projekti, ki zagotavljajo stanovanja, pridobljena z gradnjo, prenovami ali nakupom, ki bodo namenjena oddaji v najem za nedoločen čas za najemnino, ki bo določena v skladu z uredbo, in projekti, umeščeni v naseljih znotraj statističnih regij, ki imajo izkazana tržna neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po najemnih stanovanjih. Prav tako se lahko vključijo tudi tisti projekti naložbenikov, ki bodo zagotavljali ustrezno bivanjsko kulturo, prilagojeno družinam, študentom, starejšim ali invalidnim osebam, bodo vključevali ustrezen zeleni in skupni prostor na funkcionalnih zemljiščih z ureditvijo površin za igro, rekreacijo in druženje ter bodo financirani tudi iz lastnih sredstev naložbenikov. Predlog v obdobju od 2023 do 2029 predvideva dodatna proračunska sredstva v skupni višini 1,3 milijarde evrov, od tega 60 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 440 milijonov evrov povratnih sredstev in 800 milijonov evrov poroštev. Vlada Republike Slovenije predloga ne podpira, saj meni, da je predlog vsebinsko, terminološko in izvedbeno pomanjkljiv, ni konsistenten niti ni usklajen s Stanovanjskim zakonom, ki celovito ureja stanovanjsko politiko in najemna razmerja. Tudi v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo mnenja, da predlog zakona ne sledi sistemskim rešitvam za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj, ki ga je vzpostavila novela Stanovanjskega zakona, ki je bila sprejeta 26. maja letošnjega leta. Osnovna poanta novele Stanovanjskega zakona je ustaviti trend krčenja fonda javnih najemnih stanovanj ter vzpostaviti vzdržne pogoje za poslovanje Stanovanjskih skladov. Dovolite mi, da na tem mestu še enkrat poudarim glavne spremembe, ki jih prinaša aktualni Stanovanjski zakon. Prvič. Uskladitev višine neprofitne najemnine, s čimer se občinam in stanovanjskim skladom omogoča vzdržno poslovanje ter postopna širitev stanovanjskega fonda. Drugič. Prilagoditev sistema subvencioniranja za zaščito socialno ranljivih, ki zagotavlja, da nihče od obstoječih prejemnikov subvencij po uskladitvi višine najemnine ne bo na slabšem. Tretjič. Za zagon investicij v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj Stanovanjski zakon omogoča občinskim stanovanjskim skladom in Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije bistveno višjo stopnjo zadolževanja. Četrtič. Pomemben del Stanovanjskega fonda predstavljajo tudi obstoječa nezasedena stanovanja, ki se jih bo aktiviralo z vzpostavitvijo javne najemniške službe. Še petič. Stanovanjski zakon uvaja tudi predkupno pravico Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji, s čimer bodo morale občine zemljišča, ki so po prostorskih načrtih namenjena za gradnjo večstanovanjskih stavb, v primeru prodaje najprej ponuditi Stanovanjskemu skladu. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo prepričani, da aktualni Stanovanjski zakon celovito ureja stanovanjsko politiko ter najemna razmerja in da bomo ob uspešni implementaciji navedene novele do leta 2026 lahko zgradili vsaj 5 tisoč dodatnih javnih najemnih stanovanj, zato se nam Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ne zdi smiseln in mu danes ne bomo dali podpore. Vsekakor pa moramo izboljšati učinkovitost javnih stanovanj, ki naj bo odslikava realnih potreb na stanovanjskem trgu. Graditi se morajo stanovanja, ki so cenovno dostopna in hkrati omogočajo visoko kakovost življenja. Prek davčnih olajšav in posebnih kreditnih shem z znižanimi obrestnimi merami moramo spodbujati v nakup in najem stanovanj mlade družine, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, in tudi druge ranljive skupine. Javna stanovanja ne morejo biti nadstandardna in cenovno nedostopna. Graditi se morajo v urbanih središčih, kjer so potrebe največje, s tem bomo tudi zmanjšali prometne tokove in delovne migracije prebivalstva. V najemnih poslih je treba zaščiti tako najemodajalca kot tudi najemnika. Oddajo v najem se mora spodbuditi z zmanjšanjem davčnih in administrativnih ovir. Okrepiti je potrebno tudi gradnjo študentskih domov. Le zadostna količina stanovanj je najboljši in edini ukrep proti divjanju cen nepremičnin. Cenovno dostopna stanovanja pa morajo biti del obljube o blaginji socialno tržnega gospodarstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. **MAG. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! V Sloveniji je navkljub podatkom Sursa 180 tisoč nezasedenih stanovanj, od tega cirka 24 tisoč v Ljubljani, 10 tisoč v Mariboru, več kot 3 tisoč v Celju, 5 tisoč v Kopru ter po 2 tisoč v Kranju, Novem mestu in Novi Gorici. Cene stanovanj in najemnin rastejo, in to ob nespremenjenem številu prebivalstva. Prav tako se po podatkih Sursa veča število nezasedenih stanovanj. Samo v zadnjem letu so se po podatkih Statističnega urada cene nepremičnin v obdobju od drugega četrtletja 2020 do drugega četrtletja 2021 dvignile za 9,9 %. V večjih središčih danes tako ni povsem nič neobičajnega, da posameznik za kvadratni meter 60 let stare nepremičnine, torej takšne, ki je praktično popolnoma amortizirana, torej v celoti iztrošena in na koncu projektne življenjske dobe,

za 50 m2 veliko stanovanje pa 700 evrov, čemur je treba prišteti še obratovalne stroške. Medtem se moramo zavedati, da povprečna neto plača v Sloveniji, povečana tudi zaradi covid dodatkov, znaša tisoč 228 evrov, od tega imata dve tretjini zaposlenih nižje od tega povprečja. To so alarmantni podatki, ki kličejo po ukrepanju, saj praktično onemogočajo dostop do dobrin tudi tistim, ki delajo. Na podlagi poštenega dela ni mogoče zadovoljiti osnovnih človeških potreb. Zato tudi v bolnišnicah in domovih za upokojence močno primanjkuje negovalnega kadra, enako pa se lahko hitro zgodi na področju vzgoje in izobraževanja. Delavcev primanjkuje v tovarnah in pri obrtnikih. Prav tako se moramo vprašati, kakšno plačo in pogoje moramo zagotoviti visoko kvalificiranim strokovnjakom, če jih želimo privabiti v Slovenijo. Ali smo lahko konkurenčni, če morajo za najem ali nakup stanovanja plačati bistveno več kot na Dunaju? Kolikšno plačo morajo dobiti taki strokovnjaki in kakšen je strošek delodajalca? Številni, ki živijo v obmejnih krajih, si zato poiščejo boljši zaslužek v sosednji Avstriji, na kar nas opozarja tudi nedavni javni poziv iz bolnišnice v Jesenicah, obeh kliničnih centrov, številnih domov za upokojence. Kot družba se namreč moramo zavedati, da plač zaposlenih ne moremo zvišati v obsegu, ki bi izničil abnormalne cene na trgu, lahko in moramo pa se na njih odzvati. Zato smo v opoziciji skupaj v parlamentarni postopek vložili zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj. Predlog zakona bi uveljavil proračunski vir za gradnjo 10 tisoč stanovanj do leta 2030 in omogočil državno poroštvo za dolgoročna posojila za gradnjo javnih najemnih stanovanj z ročnostjo 50 let. Zato se zakon smiselno navezuje na prizadevanja naše stranke SAB za uvedbo garancijske sheme države pri najemu kredita za nakup prvega stanovanja. Poroštvo države bi pomenilo, da si lahko mladi, tudi številni samozaposleni brez pologa in redne zaposlitve kupijo nepremičnino. Prizadevamo si za uvedbo stanovanjske sheme, ki bi mladim omogočila, da bi stanovanja v državni lasti najprej najeli po stroškovni najemnini in jih nato odkupili, vse plačane najemnine pa bi se štele v kupnino. Na tak način bi spodbudili, da svojo prihodnost mladi načrtujejo v Sloveniji. V stranki SAB smo tako v minulem letu podprli novelo Stanovanjskega zakona. Takrat smo podali tudi poziv, da pristojni stanovanjski skladi na podlagi stroškovne najemnine določijo in opredelijo najvišjo gradbeno ceno stanovanj. Ta bi bila podlaga za določitev standarda in kvalitete gradnje. Do danes se to žal ni zgodilo. Izpostavljamo, da zavarovalnice gradbeno vrednost objekta ocenjujejo na cirka tisoč 200 evrov na kvadratni meter, medtem stroški nakupa in komunalne opreme zemljišča znašajo med 100 in 300 evri na kvadratni meter. Od pristojnih inštitucij pričakujemo, da pripravijo lastne izračune in na njihovi podlagi pristopijo h gradnji najemnih stanovanj. Prav tako pričakujemo, da vzpostavijo pregled nad dogajanjem na trgu in se na anomalije pravočasno in učinkovito odzovejo. V stranki SAB smo pristojne na anomalije večkrat opozorili. Opozorili smo, da so poročila o stanju in dogajanju na nepremičninskem trgu zavajajoča in nepopolna ter tako izkrivljajo sliko in predstavljajo podlago višanju cen. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da smo priča nepremičninskemu balonu. Po podatkih nemške centralne banke so nepremičnine v Nemčiji glede na gospodarske in demografske razmere precenjene za 30 %. Pri nas sta obe razmerji slabši, pa od inštitucij nobenega opozorila in odziva. Še več, mlade se spodbuja k najemu posojil z ročnostjo 30 let in nesorazmerno veliko bremenitvijo plače. Poslanski skupini SAB se zavedamo, da mladi s stanovanjsko problematiko ne morejo razvijati svojih potencialov in se lotevati izzivov v prihodnosti. Delovali bomo v smeri, da jim s sistemskimi in celovitimi ukrepi omogočimo, da se prej osamosvojijo in prevzamejo pobudo za svojo prihodnost in prihodnost Slovenije. Tudi zato je naš cilj, da se na letni ravni zagotovi najmanj 500 stanovanj za mlade. SAB bomo predlog zakona soglasno podprli, saj menimo, da je obračunavanje na ideološki osnovi na eni strani na podlagi nacionalnosti, rase, vere ali pa na drugi strani po uspešnosti, višini plače ali višini ustvarjenega premoženja posameznika kontraproduktivno. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

Že leta je področje stanovanjske politike v Sloveniji močno zapostavljeno. Prišli smo celo tako daleč, da tisti, ki menijo, da stanovanjske politike nimamo, sploh niso tako zelo v zmoti. Stanovanjska politika se je sploh v zadnjem obdobju, lahko bi rekli, marsikje sesedla sama vase. To je predvsem posledica preteklega mačehovskega odnosa države do urejanja stanovanjskega področja ter večletnega neučinkovitega načrtovanja in vodenja stanovanjske politike. Stanovanj primanjkuje, cene so vse višje, to pa najbolj občutijo ravno najbolj ranljive skupine ljudi in tisti, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Če so nekateri pričakovali in napovedovali, da bo čas epidemije močno premešal karte in znižal cene, se to seveda ni zgodilo. Sam cilj zagotovitve več najemnih stanovanj, zlasti tistih javnih, je v koalicijski pogodbi zapisalo kar nekaj vlad. Tudi aktualna vlada ni izjema v tem smislu, a nekih konkretnih rešitev s strani vlade ni na vidiku, celovita prenova Stanovanjskega zakona, ki je nastajala v času ministrovanja prejšnjega ministra, pa še vedno čaka na Ministrstvu za okolje in prostor. Zato smo se poslanske skupine opozicije odločile, da same storimo korak naprej. V parlamentarni postopek smo tako vložili Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki bi v naslednjih šestih letih omogočil gradnjo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. S tem želimo, da bi se začela reševati stanovanjska problematika v državi, s čimer bi pomagali predvsem mladim, ki so v resnici največja žrtev, saj si v trenutnih razmerah težko privoščijo stanovanje. Pri nas imamo enega najnižjih deležev najemnih stanovanj v Evropski uniji, s čimer mladim družinam močno onemogočamo dostop do primernega stanovanja. Zato je cilj tega zakona, da se zagotovijo finančna sredstva, posojila, poroštva in nepovratna sredstva za čim hitrejšo izgradnjo več tisoč najemnih stanovanj, stanovanja pa bi gradili ne le v prestolnici, ampak tudi po vsej državi. S tem bi se tudi znižale najemnine za najem stanovanja na bolj razumen in normalen znesek. Poleg gradnje novih stanovanj predlog zakona predvideva tudi obnovo obstoječih praznih stanovanj, ki večinoma niso primerna za bivanje. Gre torej za nujen korak, ki bo omogočil, da se bodo mladi sploh lahko odselili od doma, se osamosvojili ter se lažje odločili za ustvarjanje družine. Prvi korak v to smer smo sicer storili že v preteklem mandatu s sprejetjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015–2025. Gre za enega ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje, ki oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. V resoluciji so zastavljeni določeni cilji, ki so bili s strani javnosti že sprejeti s širšo stopnjo konsenza. Ti cilji pa so: uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja ter večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. Za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih je bila na podlagi resolucije ustanovljena tudi delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov. Pozitivni izsledki teh projektov pa bodo po opravljeni analizi preneseni v stanovanjsko zakonodajo. Spoštovani, v Sloveniji je na tisoče ljudi, ki nimajo urejenega stanovanjskega vprašanja, ta številka pa iz leta v leto samo še raste. Stanovanj, ki so dosegljiva za ljudi, ni dovolj. Cene so previsoke, zato mora na trg poseči država. Namreč, naloga države mora biti, da zagotavlja stanovanjsko pravico vsem. In če ta vlada usmerja toliko denarja na vsa druga, trenutno ne tako pomembna področja, je treba zagotoviti sredstva tudi za javna najemna stanovanja, ki so trenutno ena najbolj perečih tematik v naši državi. Nepovezani poslanci zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da vodi proaktivno stanovanjsko politiko, da se loti celovite stanovanjske reforme ter z dolgoročnimi in učinkovitimi ukrepi na tem področju izboljša dostopnost do vseh vrst stanovanj in zagotovi primerne finančne pomoči pri uporabi stanovanj vsem, ki stroškov ne zmorejo plačevati sami. Poudarjamo, da je pomemben cilj stanovanjske politike z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih oseb ter drugih ranljivih skupin prebivalstva. Vladi zato priporočamo, da se posveti izboljšanju pogojev za upravljanje stanovanjskih stavb in z ustreznimi ukrepi prispeva k boljši kakovosti stanovanj in bivalnega okolja. V luči energetske učinkovitosti in učinkovitega prehoda na obnovljive vire energije pa se nepovezani poslanci zavzemamo, da se v okviru novega stanovanjskega zakona poišče tudi rešitev glede soglasij o ustanovitvi stvarno-pravnih pravic na skupnih delih v korist določenih etažnih lastnikov za namen postavitve oziroma vgradnje novih naprav ali opreme, torej v primeru sončne elektrarne ali na primer toplotne črpalke. Poleg tega si želimo, da pristojno ministrstvo pripravi rešitve glede jamstvene sheme, s čimer bi zlasti mladim in mladim družinam omogočili še lažje reševanje stanovanjskega vprašanja. Nepovezani poslanci menimo, da bi del rešitve stanovanjske problematike predstavljala tudi uvedba davka na nepremičnine, ki bi bistveno spremenil razmere na trgu. Verjamemo, da bi potem vsak razmislil, ali bo imel prazno stanovanje ali ne. Ko gledamo statistiko, je namreč razvidno, da je več kot 20 % stanovanj nenaseljenih. Poleg tega se v naši poslanski skupini zavzemamo za znižanje davka na dohodek od oddajanj v najem, ki je zelo visok, ter za uvedbo olajšave pri dohodnini za investicije v zasebni najem. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o uvedbi subvencij za izboljšave nepremičnin, ki se oddajajo v najem, kot imajo to urejeno v nekaterih drugih evropskih državah. Ti ukrepi bi po našem mnenju spodbudili lastnike oziroma najemodajalce, da bi oddajali legalno. Posledično bi imeli bogatejši fond najemnih stanovanj, denar od pobranih davkov pa bi namenili za gradnjo javnih neprofitnih stanovanj. Šele ko bomo imeli več neprofitnih stanovanj, ko bo ponudba teh dovolj velika, se bodo najemnine na trgu znižale in tako postale bolj dosegljive širši množici ljudi. K urejanju problematike bi zagotovo prispeval tudi danes obravnavani predlog zakona, ki bi v relativno kratkem časovnem obdobju znatno povečal število javnih najemnih stanovanj po državi, s čimer bi naredili pomemben napredek na področju, ki je bilo žal dolga leta postavljeno na stranski tir. To sta prepoznali tudi Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor, kjer že dalj časa ugotavljajo, da potrebe po javnih najemnih stanovanjih bistveno presegajo trenutno ponudbo. Zato sta obe občini omenjenemu zakonu tudi javno izrekli svojo podporo. Svojo soglasno podporo pa zakonu dajemo tudi v Poslanski skupini nepovezanih poslancev, zato bomo podprli sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.